Dobro jutro. Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 3. seje Državnega zbora. Seje se ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci:

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja mag. Karmen Furman. **MAG. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem navzočim in vsem Slovenjebistričankam in Slovenjebistričanom, ki nas danes spremljajo prek TV-ekranov. Slovenska Bistrica je že v začetku 14. stoletja pridobila mestne pravice in s tem status mesta. Danes velja za eno najstarejših mest v Sloveniji, njena izjemna prometna lega pa je pripomogla k temu, da je naša občina postala uspešno, sodobno slovensko mesto ter upravno, gospodarsko in kulturno središče tudi za občane sosednjih občin. Slednje pa je pravzaprav temelj oziroma osrednji zakonski pogoj za pridobitev statusa mestne občine. V Slovenski Bistrici je tako sedež številnih državnih institucij, in sicer: upravne enote, okrajnega sodišča, policijske postaje, območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje, urada za delo, izpostava Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, geodetske inšpekcijske pisarne, medobčinski inšpektorat in redarstvo, območna Obrtno-podjetniška zbornica, kmetijska svetovalna služba, kmetijska zadruga, v mestu se nahaja celo vojašnica. Lahko rečem, da je na območju slovenjebistriške občine zelo aktiven tudi gospodarski razvoj. V Slovenski Bistrici imamo namreč kar dve ekonomsko-poslovni coni, in sicer industrijska cona Impol ter podjetniška cona Bistrica. S ponosom lahko povem, da sta v okviru izbora najuspešnejših podjetij podravske regije kar dve slovenjebistriški podjetji pred kratkim prejeli prestižni priznanji. Podjetje Impol 2000 za podravsko podjetje leta v kategoriji velikih podjetij, v tej kategoriji je bilo nominirano še eno veliko slovenjebistriško podjetje, to je Tovarna olja Gea in pa Aluminium Kety Emmi kot naj zaposlovalec podravske regije. Nenazadnje Občina Slovenska Bistrica že danes predstavlja tudi močno izobraževalno in kulturno središče. Predšolska vzgoja se izvaja v kar 71 oddelkih javnega in zasebnega vrtca, občina pa je ustanoviteljica devetih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva. Na območju občine deluje tudi javni zavod s prilagojenim programom za otroke in mladostnike ter osnovna glasbena šola. V okviru srednješolskega izobraževanja se izvaja pet izobraževalnih programov. Na območju občine deluje kar trideset kulturnih društev, a osrednjo kulturno institucijo v mestu predstavlja javni Zavod za kulturo Slovenska Bistrica s sedežem v gradu Slovenska Bistrica. Danes bo predvsem pri koalicijskih poslancih verjetno tekla beseda o neizpolnjevanju zakonskih statističnih kriterijev, ki s samim delovanjem in namenom ustanovitve mestnih občin nimajo prav nobene povezave. Po drugi strani pa so priročen izgovor, da se status mestne občine nekaterim predlaganim občinam pač ne podeli, zato mi dovolite, da nekaj statistike predstavim tudi sama. Navsezadnje se nanjo sklicuje tudi zavrnilno mnenje vlade, namreč dodatnega zakonskega kriterija za ustanovitev mestne občine, to je 20 tisoč prebivalcev na območju mesta in 15 tisoč delovnih mest v mestu, danes ne izpolnjuje skoraj polovica občin, ki ima pridobljen status mestne občine. Slednje velja za kar pet od dvanajstih že ustanovljenih mestnih občin. Tako je med obstoječimi mestnimi občinami kar tretjina takšnih, ki ima manjše število prebivalcev od občine Slovenska Bistrica, po velikosti pa imajo samo štiri mestne občine površino večjo od občine Slovenska Bistrica. Spoštovana koalicija, s pristopom, ko je politična volja za nekatere predloge možna, za druge pač ne, postavljate v neenakopraven položaj tiste občane, katerih občine že danes opravljajo funkcijo mini regijskega središča, pa jim tega nočete priznati. Takšno odločanje navsezadnje v dvom postavlja tudi pravno državo. Danes zato s predlaganim predlogom za ustanovitev mestne občine Slovenska Bistrica ne želimo ničesar več, temveč zgolj enake kriterije in enako obravnavo tudi za Slovenjebistričane, torej da smo tudi Slovenjebistričani obravnavani povsem enako kot občani Ptuja, Murske Sobote, Slovenj Gradca, Nove Gorice in Krškega. Namreč ne glede na zakonske pogoje, ob katere se danes podtika vaša vlada, imajo njihove občine status mestne občine že priznan.

se ne polemizira, ne očita, ker enostavno ni možnosti odgovarjanja in to ni po Poslovniku. Prosim, da jo opozorite. Vi, kolegica, pa še povejte, pri kateri od mestnih občin smo kot koalicija ravnali nenačelno in v nasprotju z zakonom. Hvala lepa. Glejte, je možnost razprave in v razpravi lahko poslanci povedo tudi svoja stališča in mnenja o samem predlogu. Zato se mi zdi nedopustno,da se taki proceduralni predlogi sploh vlagajo in predlagajo predsedujočim. Je pa res, da so del vaše koalicije tudi poslanci, ki pa so glasovali za mestne občine, ki ne izpolnjujejo teh kriterijev, na katere se danes naslanjajo, pa takrat niso imeli nobenega dvoma in pomisleka, da tega ne bi potrdili. Hvala. Hvala lepa. Lepo prosim, umirimo zdaj strasti. Gospa Sukič, če imate postopkovno, vam dovolim postopkovno. Sicer umirimo strasti.

navrgla, spet namignila, da so v koaliciji poslanci, moram reči, da poslanci Levice vedno glasujemo proti. Striktno, odkar smo v parlamentu, tako da ne dovolim nekih abstraktnih insinuacij, v katere nas tlači, lahko tudi nas.

predstavniku Vlade, gospodu Juretu Trbiču iz Ministrstva za javno upravo. Državni sekretar, izvolite, mnenje.

hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci in ostali! Dovolite mi, da vas seznanim z razlogi, zakaj se s predlogom skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, torej, da se Občini Slovenska Bistrica podeli status mestne občine, Vlada ne strinja. Vlada generalno nasprotuje predlogu, kajti le-ta ni skladen ne z Ustavo ne z Zakonom o lokalni samoupravi. Ustava namreč določa, da mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. Z Zakonom o lokalni samoupravi pa je določeno, katere pogoje mora izpolnjevati naselje za izpolnitev statusa mesta ter kakšne pogoje mora izpolnjevati mesto, da se lahko občini kot taki podeli status mestne občine. Zakon o lokalni samoupravi tako določa, da se lahko občini dodeli tak status, če je na njenem območju mesto, ki ima, prvič, vsaj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest, ter drugič, da je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Upoštevajoč navedene pravne podlage ni mogoče podpreti predloga za spremembo zakona na tak način, da se Občini Slovenska Bistrica podeli status mestne občine, čeprav se predlagatelji sklicujejo tudi na glasovanje Državnega zbora ali stanje, ko je ta recimo novembra 2021 izglasoval podelitev statusa mestne občine Občini Krško, ki prav tako kot določene druge občine Predlagatelji med drugim navajajo tudi, da so v preteklosti ne glede na kriterije ta status pridobile tudi druge občine, katerih osrednje naselje ima manjše število prebivalcev od zakonsko določenih. Vlada pri tem meni, da je treba spoštovati načelo zakonitosti. Argument, da je Državni zbor v preteklosti ravnal včasih drugače, pa, seveda, ne sme biti razlog za ponovne kršitve zakona. zakona. Ne glede na navedbe predlagateljev, da je Občina Slovenska Bistrica že danes med največjimi v Sloveniji in s skoraj 26 tisoč prebivalci presega kriterij najmanjšega števila prebivalcev, ter da je v občini kar devet vzgojno izobraževalnih zavodov in ena zelo uspešna glasbena šola, pa ugotavljamo, da podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 28. 6. 2022 izkazujejo, da je imela Občina Slovenska Bistrica dobrih 26 tisoč prebivalcev, največje naselje pa dobrih osem tisoč prebivalcev. Glede na podatke Statističnega urada z dne 1. 1. 2021 je imela oziroma ima celotna občina okoli devet tisoč delovnih mest, kar je seveda premalo. premalo. Na podlagi vseh teh navedenih podatkov nesporno ugotavljamo,da mesto Slovenska Bistrica in občina kot taka ne izpolnjujeta zakonskih pogojev, zato za podelitev statusa mestne občine pač ni pravne podlage. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Levica in v njenem imenu kolegica Nataša Sukič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav! Cilj zakona je, spet, podelitev statusa mestne občine občini, ki ne dosega obeh zakonsko predpisanih kriterijev. Tokrat je to Slovenska Bistrica. Že v prejšnjih podobnih predlogih novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim je bil denimo tik pred koncem prejšnjega mandata podeljen status mestne občine Občini Krško in se je Škofji Loki in Brežicam tudi hitelo podeliti ta status, smo opozorili, da bo sprejem takšne novele sprožil val novih predlogov za mestne občine. Z neupoštevanjem zakonskih pogojev je dal na ta način Državni zbor jasen signal, da je vsaka občina lahko mestna občina. Tokrat se je predlog na poslanskih klopeh znašel tik pred lokalnimi volitvami, kar je verjetno zgolj naključje. Pričakujemo pa ga lahko tudi ob koncu kot del nove predvolilne kampanje. Z vsemi temi predlogi se, seveda, degradira status mestne občine. Najbolje, da kar vsem občinam podelimo status mestne občine, pa bo končno mir. Ne pa da se vsakič, običajno ob zaključku mandatov, ubadamo s tovrstnimi obvoznicami mimo veljavne zakonodaje. Občina Slovenska Bistrica ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev v 16. členu Zakona o lokalni samoupravi za dosego statusa mestne občine. Ta občina namreč ne dosega zakonsko predpisanih delovnih mest, torej 15 tisoč. Število delovno aktivnih je 7 tisoč 564, torej skoraj polovico manj kot veleva zakon. Podobni predlogi so se v preteklosti že pojavljali in Državni zbor jih je dosledno zavračal, ker niso bili izpolnjeni zakonski pogoji. Na tej točki bi se morala vsakršna debata o novih mestnih občinah, ki to niso, končati. Taki predlogi sploh ne bi smeli iti v proceduro, je pa to vsaj priložnost za resno opozorilo o podnormiranosti ureditve mestnih občin. Vemo, da status mestne občine ni podeljen zaradi regionalnega prestiža, temveč gre za mestna naselja, ki zaradi svojih urbanističnih značilnosti potrebujejo drugačno ureditev, drugačne pristojnosti kot druge občine, zato bi bilo potrebno v zakonu natančneje določiti naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. Mestne občine se zaradi večjih mestnih naselij soočajo s specifičnimi problemi, kot so javni promet v mestih, slabša kakovost zraka, velika poraba energije, povečano število posegov v prostor in tako naprej. Za reševanje teh problemov se povečuje administrativna, stroškovna, investicijska in razvojna obremenjenost mestnih občin. Vse skupaj torej resno kliče po spremembi zakonodaje v zvezi z nalogami in pristojnostmi mestnih občin. Tukaj je na mestu vprašanje, zakaj se predlagatelji raje ne lotijo predloga nove zakonodaje, namesto da po tekočem traku v proceduro vlagajo predloge, ki so v neskladju z veljavnim zakonom. V kombinaciji s sprejetjem pokrajinske zakonodaje bi tako končno uredili lokalno samoupravo v Republiki Sloveniji, kar bi omogočilo tudi lažjo preverbo, ali kvantitativni pogoji za ustanovitev mestne občine še ustrezajo razvoju naselij in občin v Republiki Sloveniji. Ker zaenkrat tega nimamo, podelitev statusa novim mestnim občinam ne prinaša potrebnih kvalitativnih sprememb. Rokohitrske akcije tega problema ne rešujejo, zato v Levici tovrstnim predlogom dosledno nasprotujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolega Teodor Uranič. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! Danes imamo poslanke in poslanci pred sabo še enega v nizu predlogov za podelitev statusa mestne občine, ki so bili vloženi ob začetku mandata. Prejšnja sestava parlamenta je občino Krško prepoznala kot gospodarsko, upravno in kulturno središče Posavja in ji podelila status mestne občine. Temu je nato že v prejšnjem mandatu sledilo kar nekaj podobnih predlogov, a so bili vsi neuspešni. Nobena izmed občin namreč ni izpolnjevala pogojev, ki jih za pridobitev statusa mestne občine predpisuje zakon. Trend pa se ni ustavil niti v tekočem mandatu, saj smo odločali že o predlogu za Brežice in Škofjo Loko, danes pa še o Slovenski Bistrici. V Sloveniji imamo skupno 12 mestnih občin. Za pridobitev statusa mestne občine mora občina v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi izpolnjevati določene pogoje, in sicer, mora imeti najmanj 20 tisoč prebivalcev in 15 tisoč delovnih mest, poleg tega pa mora predstavljati gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Po podatkih Statističnega urada je imelo mesto Slovenska Bistrica v letošnjem juniju 8 tisoč 181 prebivalcev, kar je krepko pod zahtevanim številom iz 16. člena Zakona o lokalni samoupravi.

Predlagatelji večkrat omenjajo, kako so nekatere občine z manjšim številom prebivalcev dobile status mestne občine, vendar je treba na tem mestu izpostaviti, da je Državni zbor dolžan sprejemati odločitve v skladu z Ustavo in zakonom, ne glede na svoja prejšnja ravnanja. Pravni položaj mestne občine je ustavna kategorija in je urejen v 141. členu Ustave, kjer je zapisano, da lahko mesto pridobi status mestne občine po postopku in pogojih, določenih v zakonu. Iz te ustavne določbe izhaja obveza zakonodajalca, da ustrezno uredi tako postopek kot pogoje za ustanovitev mestne občine, česar pa za veljavno ureditev ne moremo trditi. Zakon o lokalni samoupravi postopka pridobitve statusa mestne občine namreč sploh ne ureja. Državni zbor bi moral zato v prvi vrsti pristopiti k prilagoditvi zakonodaje. Ob upoštevanju navedenega v Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in v njenem imenu kolega Bojan Podkrajšek. Izvolite. hvala za dano besedo. Državni sekretar, kolegice in kolegi in vsi tisti, ki spremljate to sejo, predvsem pa občanke in občani Slovenske Bistrice. Slovenska Bistrica je že v začetku 14. stoletja pridobila mestne pravice in s tem status mesta. Danes zato velja za eno najstarejših mest v Sloveniji. Njena izjemna prometna lega pa je pripomogla k temu, da je občina postala uspešno sodobno slovensko mesto ter upravno središče in kulturno središče tudi za občine sosednjih krajev. Slednje pa je pravzaprav temelj oziroma osrednji zakonski pogoj za pridobitev statusa mestne občine. V Slovenski Bistrici je tako sedež številnih državnih institucij,

Obrtno-podjetniške zbornice, kmetijskosvetovalne službe, kmetijske zadruge, v samem mestu pa se nahaja tudi vojašnica. Na območju slovenjebistriške občine je Na območju slovenjebistriške občine je izjemen tudi gospodarski razvoj.V Slovenski Bistrici sta tako kar dve ekonomsko-poslovni coni, in sicer industrijska cona Impol ter podjetniška cona Bistrica. Občina Slovenska Bistrica že danes predstavlja tudi močno izobraževalno in kulturno središče. Predšolska vzgoja se izvaja v kar 71 oddelkih javnega in zasebnega vrtca, občina pa je ustanoviteljica devetih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva. Na območju občine deluje tudi javni zavod s prilagojenim programom za otroke in mladostnike ter osnovna glasbena šola. V okviru srednješolskega izobraževanja se izvaja pet izobraževalnih programov. Na območju občine prav tako deluje tudi 30 kulturnih društev, a osrednjo kulturno institucijo v mestu predstavlja javni Zavod za kulturo za kulturo Slovenska Bistrica s sedežem na gradu Slovenska Bistrica. Tako je med obstoječimi mestnimi občinami kar tretjina takšnih, ki ima manjše število prebivalcev od občine Slovenska Bistrica, po velikosti pa imajo samo štiri mestne občine površino večjo od občine Slovenska Bistrica. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo enotni,

da je Slovenska Bistrica rojstni kraj očeta slovenske države, dr. Jožeta Pučnika, bomo soglasno podprli predlog, da Slovenska Bistrica dobi status mestne občine. Hvala za vašo pozornost.

kajti prepričani smo, da občine na splošno zelo dobro delujejo, ne glede na to, ali so majhne ali so nekoliko večje oziroma kateremu združenju občin so priključene. Zakaj delujejo dobro? Zato, ker so župani in občinski svetniki res ljudje s terena, prihajajo od tam, kjer se ve, kakšne potrebe imajo ljudje in zaradi tega jih tudi hitro in konkretno rešujejo. Ko govorimo o mestnih občinah, ja, mestne občine so nekaj posebnega. Zakaj? Ne zaradi prestižnega imena, temveč zaradi odgovornosti, ki jo nosijo, ne samo do svojih prebivalk in prebivalcev, temveč tudi do prebivalcev drugih manjših občin. Glejte, mestne občine urejajo promet, mobilnost, so skrbnice načrtovanja prostora, deli jih tudi skupna skrb za razvoj kulture, knjižnic, muzejev, gledališč, se pravi vse to, kar manjše občine ne opravljajo, ker enostavno teh javnih zavodov nimajo. To je tista razlika, ki jih deli od manjših občin. Občina, o kateri se pogovarjamo danes, to je Slovenska Bistrica, žal, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, ne izpolnjuje pogojev. Združenje mestnih občin je že večkrat na zakonodajalca naslovilo pobudo, da najprej z zakonom res konča oblikovanje mestnih občin in da jim ta zakon podeli z 141. členom Ustave zapisane naloge, ki izhajajo iz državne pristojnosti, oziroma to so naloge, ki se nanašajo na razvoj mest. Zato smo v Novi Sloveniji prepričani, da bi bilo bolje, da bi

te pogoje in katera občina jih ne izpolnjuje. To navsezadnje pričakujejo mestne občine, ki so same večkrat dale pobudo, še več, zakonodajalcu so napisale nabor nalog, za katere mislijo,da bi jih lahko opravljale oziroma so v tem trenutku nedorečene in potem včasih tudi v parlamentu prihaja do nerazumevanja tega bistva, kaj mestna občina je oziroma kaj so njene naloge oziroma odgovornosti. Zaradi tega v Novi Sloveniji ne moremo podpreti današnjega predloga zakona. Dejansko pa si želimo, da se proces lokalne samouprave nadaljuje tudi z ustanovitvijo pokrajin, za katere vsi vemo, da res nastajajo predolgo. In še za zaključek, osebna izkušnja. Kot veste, prihajam iz Mestne občine Novo mesto, ki izpolnjuje z zakonom vse predpisane pogoje. Tam sem delala sedem let in vem, katere so njene odgovornosti, ki segajo širom meja občine. Ta občina upravlja kar nekaj javnih zavodov, ki pokrivajo potrebe prebivalcev okoliških manjših občin. Koordinira mnoge regijske razvojne projekte okoliške občine so Mestni občini Novo mesto hvaležne, da lahko za njih s svojo ekipo, ki je seveda veliko večja kot ekipe manjših občin, opravlja naloge, torej tudi za manjše občine. Ker je število mestnih občin omejeno, se tudi župani in župani lažje pogovarjajo med seboj, ker jih družijo, kot sem rekla, podobne odgovornosti in ker je to število še takšno, da se lahko hitro dogovorijo in tudi hitro

Hvala lepa. Zadnja ima besedo še Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Jonas Žnidaršič. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Slovenija je regionalno zelo neenakomerno razvita. Gospodarske in javne funkcije se kopičijo v Ljubljani, čemur sledi izrazita dnevna migracija, temu pa previsoke cene stanovanj in zemljišč, prometni kaos, onesnaževanje okolja zaradi prometa, izguba časa in zdravja zaposlenih ter žal tudi vsakodnevne nesreče na naših cestah. Gre za stanje, ki ni nastalo včeraj, ampak za stanje, ki je posledica nesposobnosti sprejetja strateških odločitev za reformo lokalne samouprave in regionalizacijo, za kar si v SD prizadevamo že desetletja. Tudi današnja parcialna rešitev v obliki poskusa podelitve statusa mestne občine Slovenski Bistrici, čeprav še tako dobronamerna, tega stanja ne bo spremenila, ampak bo kvečjemu še ena izmed odločitev, sprejetih zgolj za to, da ni potrebno iskati širokega ustavnega soglasja o tem, kakšno regionalno in lokalno politiko si v Sloveniji želimo. Socialni demokrati si zato želimo, da bi se danes bolj kot o eni sami rešitvi za eno samo občino pogovarjali o spodbujanju skladnega razvoja s prenosom sedežev državnih institucij v različna slovenska mesta, o ponovnem vrednotenju nalog občin glede na funkcije, ki jih dejansko opravljajo. Prav tu bi lahko celostno naslovili vlogo nekaterih mest, tudi Slovenske Bistrice, kot regijskih središč ter seveda položaj in izziv obmejnih občin ali pa posebne izzive pretežno gorskih ali v kmetijstvo usmerjenih občin. Prav tako bi lahko danes odprli razpravo o rabi prostora ali pa morda o prepotrebnih spremembah načrtovanja prostorskega spreminjanja Slovenije. Bolj kot enkratne ukrepe tako Slovenija potrebuje nadstrankarsko in čezsektorsko strategijo razvoja lokalne samouprave, ki bo omogočila vzpostavitev trajnega in stabilnega večletnega finančnega okvira za financiranje regijin občin, za boljše razvojno načrtovanje in optimizacijo upravljanja na lokalni ravni. Ker so izzivi lokalne samouprave in regionalizacije zelo zahtevna in po učinku daljnosežna vprašanja, bi bilo morda prav, da bi se celotna slovenska politika, tudi opozicija, odrekla vlaganju zakonov, ki so najprej promocijske in šele nato vsebinske narave, še posebej, če ne rešujejo vira težav ali izzivov. Skupaj moramo pokazati pogum in se lotiti velike zgodbe, ki ostaja nerazrešena vse od osamosvojitve. V tem kontekstu gre razumeti tudi dejstvo, da Vlada ne podpira predloga novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim bi bil občini Slovenska Bistrica podeljen status mestne občine. Tudi v Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da je bolje, da se ambiciozno lotimo nujnega projekta reforme lokalne samouprave in regionalizacije v celoti, kot pa da s parcialnimi rešitvami nadaljujemo procese, ki kljub najboljšim željam vodijo le v nadaljnjo centralizacijo. Ker si centralizacije resnično ne želimo, predloga zakona ne bomo podprli.

Jaz se zahvaljujem vsem poslanskim skupinam za predstavljena mnenja, pa vendarle se moram odzvati na določena podana stališča.

občin novo zakonodajo in jaz močno upam, da jo bomo sprejeli še v tem mandatu.

navedek, namreč vložili so se trije predlogi zakonov, to je za občine Brežice, Škofja Loka in Slovenska Bistrica. Prvič zato, ker se vse te občine v bistvu, če že ne popolnoma, vsaj približujejo izpolnitvi zakonskih kriterijev in kar je še važnejše, imajo bolj, če smem tako reči, izpolnjene zakonske kriterije kot pa tiste mestne občine, ki so danes že ustanovljene. Seveda govorim tukaj o številu delovnih mest in o številu prebivalcev v samih mestnih mestnih jedrih teh ustanovljenih občin. Drugo najpomembnejše pa je, da s tem sledimo tudi predlogom občinskih svetov, ki so navsezadnje tisti predstavniki ljudstva, ki so izrazili pobude, želje, mnenja in zelo argumentirano podali stališča, zakaj si njihove občine zaslužijo status mestne občine. Mene žalosti, da je očitno danes samo Slovenska demokratska stranka tista, ki ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji podpira decentralizacijo naše države. Namreč, veste, reči, da ste za to, da se država enakomerno razvija, potem, ko imamo na mizi zakonski predlog, ki bi k temu pripomogel, pa za to ni politične volje. Poglejte, od tega pa imajo naši državljani bolj malo ali pa tako rekoč nič. nič. Če pa grem na zakonski predlog oziroma najprej, kot temelj, na zakonodajo. Res je, Zakon o lokalni samoupravi določa pogoje,ki jih morajo občine izpolnjevati, da se jim podeli status mestne občine, in sicer, kot je bilo večkrat danes izpostavljeno, tudi v precej suhoparnem mnenju Vlade, določeno število prebivalcev v mestu in določeno število delovnih mest, ampak osnovni pogoj pa je, da je občina gospodarsko, upravno in kulturno središče v širšem pomenu. In zdaj slednje, jaz verjamem, da je bilo s predstavitvijo povsem dobro argumentirano, v kolikor pa ne, pa verjamem, da ste si prebrali zelo obsežen elaborat občine, ki je bil predložen, ki v bistvu res na široko na več 50 straneh utemeljuje, da je Občina Slovenska Bistrica že od nekdaj tako gospodarsko, upravno kot kulturno središče širšega pomena, navsezadnje za vse tiste občine, ki imajo sedež upravne enote v Slovenski Bistrici in tudi celo nekatere širše. širše. Če pa se ustavim pri teh dveh kriterijih, ki sta bila danes najbolj izpostavljena in ob katerih se tudi koalicijski poslanci najbolj spotikate, to sta 20 tisoč prebivalcev v mestu in 15 tisoč delovnih mest. Glejte, statistika je zelo zanimiva zadeva. Lahko jo obračamo tako ali drugače, ampak na koncu številke ne lažejo. Mi imamo danes ustanovljenih 12 mestnih občin. Od teh 12 mestnih občin jih pet, torej skoraj polovica, omenjenih pogojev ne izpolnjuje. Spoštovani kolegi iz koalicije, jaz ne razumem niti uvodnega proceduralnega oglašanja z vaše klopi.

tudi za te občine in to ne pred 10 leti, kot je bilo rečeno z vaše strani, ampak navsezadnje v prejšnjem mandatu. O katerih občinah govorim? Slovenj Gradec, Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj, Krško, ki imajo danes priznan status mestne občine, pa prav tako teh dveh pogojev ne izpolnjujejo. In ja, takrat smo glasovali za in moram reči, da tudi sama sem glasovala za, zato ker se mi zdi prav, da če neka občina že izvaja naloge nekega manjšega regijskega središča širšega pomena za več občin, je tudi prav, da se ji ta status podeli. podeli. Ko so potem v praksi že takšne anomalije, da imamo skoraj polovico mestnih občin, ki tega statusa ne izpolnjujejo, postanejo takšni zakonski kriteriji, bom rekla, povsem irelevantni. Me pa zbode ta vaša, na eni strani, dvoličnost dela koalicije, ki pač včasih glasuje za to, čeprav predlog ne izpolnjuje zakonskih kriterijev,

politično manipuliranje s tem, katera občina bo pridobila status mestne občine, katera pa ne. Zakonski pogoji so tukaj očitno povsem nepotrebni. bom predstavila še nekaj bolj podrobne statistike, ker menim, da jo je potrebno predstaviti glede na vse te vaše uvodne obrazložitve stališč

ne boste verjeli, ne bi bila niti tista na 12. oziroma 13. mestu po velikosti, po številu prebivalcev in tako naprej. Glejte, Glejte, po kriteriju velikosti je med vsemi že ustanovljenimi 12 mestnimi občinami kar na četrtem mestu, na četrtem mestu, po številu prebivalcev pa na osmem mestu. mestu. Če pa pogledam celo širše, med vsemi občinami v Sloveniji, med temi 213, ki so danes ustanovljene,

Meni kot občanki Občine Slovenska Bistrica, veste, ni vseeno, ko tako kar na splošno opletate z nekaterimi kriteriji, ki pa jih, ko vam to ni povšeči, ne upoštevate. Po številu prebivalcev je Občina Slovenska Bistrica med vsemi obstoječimi občinami v Sloveniji na dvanajstem zdaj te podatke primerjam z obstoječimi mestnimi občinami, pa bom začela v Podravski regiji, kajti Občina Slovenska Bistrica je umeščena v to regijo. V Podravski regiji imamo poleg Mestne občine Maribor že ustanovljeno tudi Mestno občino Ptuj. Pa poglejmo, kako mesto Ptuj oziroma mestna občina izpolnjuje te pogoje. Ja, jih ne, kajne, jih ne, pa je mestna občina ustanovljena. Pa ne samo, da jih ne, statistika kaže, da ima celo slabšo statistiko od Občine Slovenska Bistrica. Namreč, manjša je po površini in manjša je po številu prebivalcev. In mimogrede, tudi občina Ptuj ne izpolnjuje pogoja 15 tisoč delovnih mest, ne izpolnjuje. Gremo naprej, Pomurska regija, Mestna občina Murska Sobota.

z Mestno občino Slovenj Gradec. Ja, tudi ta je manjša od Občine Slovenska Bistrica pa ima status mestne občine, in to tako po številu prebivalcev kot po površini. Ampak ker vidim, da zelo malo koalicijskih kolegov, vas ne bom dolgočasila s statistiko. Predstavila sem zgolj tiste tri mestne občine, ki jih res močno res močno prekašamo v teh kriterijih in, seveda, kot sem povedala, nobena od teh še zdaleč ne izpolnjuje teh kriterijev, zakonskih kriterijev, na katere se danes vi tako ozirate in pravite, da tega predloga sprememb zakonodaje pač ne morete potrditi. jaz se z vami popolnoma strinjam samo v eni zadevi, da bo očitno potrebna sprememba zakonodaje, zaradi tega, ker s takšno zakonodajo, kot jo imamo danes,

ki si ga zaslužijo, in to samo zato, ker se tako naslanjate na dva kriterija, ki pa tako ali tako v praksi v mestnih občinah ne delujeta oziroma nista izpolnjena. Kakšen smisel ima potem takšna zakonodaja? zakonodaja? Vsi kolegi poslanci iz koalicije, iz vseh poslanskih skupin, kakor tudi iz Poslanske skupine Nova Slovenija, ste danes dejali, da je potreben predlog sprememb Jaz resnično upam, če bomo v Slovenski demokratski stranki ta predlog pripravili, da ga boste potem tudi podprli, da se ne bo zgodilo tako kot po navadi do sedaj, ko ste povedali, da je treba nekaj spremeniti in ker predlog ni prišel v zakonodajno proceduro, smo ga pripravili v Slovenski demokratski stranki, ampak je bil seveda zavrnjen, ker ga pač ni pripravila prava stranka. Jaz upam, da se, zavoljo ljudi in tudi zavoljo enakomernega razvoja naše države, to takrat, ko bo predlog vložen z vaše strani, ne bo zgodilo, ampak bo predlog tudi podprt. Moram se oglasiti tudi glede očitkov predstavnikov stranke Levica in Socialnih demokratov, da je predlog promocijske narave. Glejte, kot prvo, predlog je bil dan v zakonodajno proceduro v mesecu juniju. Ja, zaradi procedure, kakršna je v Državnem zboru, in ker so bili pač v obravnavi še drugi zakoni, ki niso dopuščali prejšnje oziroma predhodne obravnave,

ta zakon v času volilne kampanje, povsem neumestno in nehigiensko z vaše strani, ker točno veste, kako poteka zakonodajni postopek v Državnem zboru. Da je promocijske narave, spoštovani Socialni demokrati. Glejte, jaz upam, da ste si prebrali tudi celotno gradivo, kajti predlog zakona je obravnaval občinski svet

vam sporočajo, da prav vse stranke v občinskem svetu podpirajo ustanovitev mestne občine Slovenska Bistrica. In jaz sem vesela, da se v občinskih svetih vendarle lahko presežejo določene delitve na leve in desne oziroma na to, kdo da predlog, in se ne glede na to, iz katere politične opcije posamezni občinski svetnik izhaja oziroma ji pripada, podpre takšen predlog zato, ker je dober za ljudi, ker je dober za razvoj tistega območja in za enakopravno obravnavo takšnih občin.

da imajo vsi državljani Slovenije, ne glede na to, iz katere občine izhajajo, ne glede na to, ali živijo na vzhodu, zahodu, jugu ali pa v centru naše Slovenije, v Ljubljani, enake pogoje za življenje. Hvala.

Spoštovani kolegice in kolegi! Pobuda, da Občina Slovenska Bistrica postane mestna občina, ima širšo podporo javnosti. Občina Slovenska Bistrica obstaja že od leta 1300 in v 14. stoletju so jim podeljene tudi mestne pravice. Slovenska Bistrica se ponaša z več kot 500 naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Zaradi svoje geografske lege je nastajala na križišču cest Ptuj, Maribor, Celje. Slovenska Bistrica ima zaradi tega zelo močen potencial za hitro gospodarsko rast in razvoj, saj ima v svoji mestni občini oziroma občini, ki bi ji recimo pripadal status mestne občine, tudi dve industrijski coni, eno ob avtocesti in drugo v območju Impola. Je izredno kmetijsko in tudi turistično uspešna občina,

turistične destinacije, kot so Trije kralji, Osankaricain ostali turistični objekti. Kmetijstvo in pridelava, tukaj bi lahko mogoče izpostavili vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo. Mogoče pride tudi tu v poznejšem času oziroma v bodočnosti do večjih ali pa manjših gospodarskih predelovalnih kapacitet. je, kot smo že prej slišali, tudi priložnost predvsem za ostale manjše občine v okolju. Tukaj, ker pač prihajam iz Obsotelja in Kozjanskega, vidim tudi priložnosti, da se tudi naše občine naše občine navezujejo na gospodarske kapacitete in logistične kapacitete Slovenske Bistrice, saj manjše občine teh kapacitet nimamo in že sedaj hodijo naši ljudje na delo v to dolino oziroma v Slovensko Bistrico. Če pogledamo tudi sam grb Slovenske Bistrice, ki je na rdeči podlagi in stolpiči nekako v srebru. To pomeni, da je bil že v preteklosti, v zgodovini, dosti, dosti stoletij nazaj, potencial, saj je mesto nastajalo na križišču cest, kot sem že prej omenil, Ptuja, Poetovie, Maribora in pa Celeie, Celja, da so bili že v teh časih bogato in hitro rastoči gospodarski subjekti. Naj nas ne zavedajo prav ti statistični podatki, da da imajo premalo prebivalcev in da je premalo zaposlenih. Ampak glede na prihajajočo zakonodajo o regijah, jaz mislim, da je tu zelo dober nastavek za regijsko središče

in pa, kot sem omenil že prej, Kozjansko in Obsotelje, vidimo v Slovenski Bistrici kot hitro rastočem kraju oziroma mestu

zimskega športa. Podpiram to idejo, pobudo in bom zakon seveda podprl. Hvala.

večinoma sprejemamo zakonodajo, ki se dotika vseh institucij oziroma vseh prebivalcev Republike Slovenije. Imamo pa tudi posamezne predloge, o katerih tudi danes govorimo, ki jih predlagajo posamezni poslanci, ki prihajajo iz določene občine. To je v zgodovini tega Državnega zbora Seveda kot poslanec se nikoli ne vpletam v predlog, ki prihaja, ne vem, iz Škofje Loke, iz Brežic, iz Murske Sobote, ker nisem tam doma, niti to ne poznam. Jaz mislim, da se mi še ni zgodilo, da bi, ko pride nek predlog iz neke določene občine in od poslanca, pa ne glede, ali je to koalicijski ali opozicijski, ki to najbolj pozna, predvsem pa, ko je še to podprto z enotnim glasovanjem v občinskem svetu, nimam nobenih pomislekov, da bi nasprotoval oziroma kot se je danes na koncu izrazil eden od koalicijskih poslancev,

Podjetje Impol, znano po celem svetu, prek 2 tisoč zaposlenih, da ne bom zdaj poslovno govoril, koliko se dela, koliko naredijo prometa na leto, s katerimi državami vse poslujejo. V prejšnjem mandatu, več mandatov imajo že težavo z obvoznico. In ko je bila Šarčeva vlada, je bilo jasno povedano, da te obvoznice še ne morejo dobiti, a glejte, vodstvo tega podjetja naj svetovnim državam razlaga, da v tem parlamentu ni možno izglasovati oziroma v proračun vnesti pet ali pa sedem milijonov za to obvoznico. Mislim, da šleparji tam vozijo na minute v njihovo podjetje. In današnja predlagateljica, mag. poslanka, naša poslanska kolegica Karmen Furman povabi v to podjetje poslance, ki smo iz štajerskega dela, tako opozicije kot koalicije in takrat sem bil prvič v podjetju Impol. Smo si eno uro pogledali to podjetje, potem nas je pa vodstvo tega podjetja povabilo v njihovo pisarno in nam razložilo njihov problem. A veste, kaj je bil zaključek tega tega dvournega obiska v podjetju Impol? Niti eden od poslancev ni čmrknil, da to ni možno, niti čmrknil ni z eno besedo. In v tistem letu se je začela obvoznica delati. To vam govorim, državni sekretar, zato, da boste imeli občutek, da če bom jaz kot poslanec začel svojim volivcem oziroma občankam in občanom, od tam, kjer prihajam, govoriti, da nič več ni možno, potem bom tisti trenutek odstopil in ne bom več poslanec. Dajmo se enkrat tega zavedati v tem Državnem zboru. Še enkrat ponavljam, mi sprejemamo zakonodajo, seveda, legitimno je, tudi danes, spoštujem to, eni boste glasovali tako, drugi bomo glasovali tako, to je čisto legitimno, ampak ne v dvorani in in občanom, za katere gre, seveda v tem primeru občanom Slovenske Bistrice, razlagati sto razlogov, kako nekaj ni mogoče. Jaz sem prej v stališču naše poslanske skupine Slovenske demokratske stranke povedal, da je to rojstni kraj dr. Jožeta Pučnika, očeta slovenske države. A veste, če bi on se tako pogovarjal kot se mi danes pogovarjamo, kako nekaj ni mogoče, veste, kje bi mi sedeli? Ne v tej dvorani.

Skratka, kolegice in kolegi, dajmo se poslušati takrat, ko naši kolegi, pa ni pomembno, iz katere stranke prihajajo, to sploh ni pomembno, ni pomembno, ko gre za lokalno okolje. Slovenska Bistrica, jaz mislim, da se večinoma

Spoštujmo zastavo, himno in spoštujmo naše slovenske občine. Če je kdo v tej 32-letni zgodovini naredil preboj in razvoj te lepe Slovenije, so to slovenske občine. Soglasen Soglasen predlog občinskega sveta občine Slovenska Bistrica imenovati oziroma govoriti, da je treba neumnost uničiti, meni je danes nerodno.

v parlamentu smo prvi, ki moramo biti braniki tega, da se spoštujejo zakoni in Ustava, prvi. Tukaj kot po tekočem traku pred nas prihajajo predlogi. Kdo je podelil Občini Krško ta status v prejšnjem mandatu? Koalicija. Katera? Janševa, konec mandata se je to zgodilo, kolikor imam jaz v spominu. Mislim, kakorkoli, Levica je bila zmeraj proti temu, kar sem tudi v stališču povedala, da se kar tako po domače kupčka, danes damo temu, jutri onemu, potem dajmo vsem. Vsak ima neke kulturne znamenitosti pa te znamenitosti pa te presežke, če bomo šli na to. Dajmo spremeniti zakonodajo, tako, kot sem povedala. Ne insinuirati, spoštovana predlagateljica, da ne bomo take zakonodaje podprli. Podprli jo bomo, ko se bomo vsi skupaj usedli in se dogovorili, da bo to stalo, ne pa, da se bo vsililo eno rešitev, potem pa reklo, da se tega ne podpira. Ne, vsi skupaj moramo vložiti ta napor in čas bi bil, da ga vložimo, ker očitno je, da prihaja do podnormiranosti, do nekih odstopanj in v določenih občinah do nekega občutka, da bi si zaslužile ta status, da ga ne dobijo, da morda ta zakonodaja preprosto ni več kos izzivom tega modernega časa. Jaz se popolnoma strinjam, da je to možno, ampak dajmo to narediti, pripraviti neko temeljito pravno podlago za to, da se bodo lahko ti statusi podelili, ne pa tega početi na osnovi izjem in precedensov, ker en precedens vodi v naslednjega in naslednji v še naslednjega. Zato imamo tukaj domino efekt

mi. To se dogaja in na žalost se zelo zgosti frekvenca tega dogajanja ob koncu mandatov, ker to je pač zelo popularno, da poslanci, ki prihajajo iz določenih občin, se potem pač borijo za tisto občino in se s tem, jasno jasno je to tudi del neke, oprostite, nočem špekulirati, ampak vendarle tudi neke predvolilne retorike. Sedaj so pred nami lokalne volitve, spoštovani, in meni se zdi to nehigienično,

res pozivam, da vsi resno vložimo napor čim prej, da se prenovi zakonodaja, ki bo sledila nekemu utripu, nekim potrebam občin, da bo moderna, prenovljena. Morda ti normativi niso v redu, ampak taki so in dokler imamo take, jih je treba spoštovati. Državni zbor je prvi, ki bi moral biti branik tega, da ravnamo po zakonu, da ravnamo po črki Ustave in da poslanci in poslanke ne prinašamo na klopi predloge, ki so v neskladju z zakonom. To je vse, kar imam za povedati. Nimam pa jaz nič proti Slovenski Bistrici, nasprotno, zelo dobro poznam Slovensko Bistrico, sama sem navsezadnje Štajerka in imam tam blizu prijatelje, hodim tja na obisk, poznam Slovensko Bistrico. Vem, da je občina, ki se zelo razvija in je vsega spoštovanja vredna, tako da to ni uperjeno ali pa kakorkoli nespoštovanje do Škofje Loke, do Slovenske Bistrice, do katerekoli občine, nasprotno. Dajmo postaviti normative na neko drugo raven, če so zastareli, ampak dokler jih nimamo, nehajmo s precedensi. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Besedo ima predstavnik Vlade, gospod državni sekretar. Izvolite.

prav tako o nepripravljenosti in o obvoznici, čeprav pravzaprav danes govorimo o statusu mestne občine. Slišali smo tudi, da nič ni možno. To seveda ne drži. Možno je marsikaj. Možno je seveda spremeniti pravila, kar pravzaprav poslanke in poslanci dobro veste. Nujno pa se jih je seveda tudi držati. Namreč, govorimo o dejstvih in o spoštovanju načela zakonitosti. Vlada je konkretno ta predlog presojala pravzaprav iz dveh vidikov, tako iz ustavne koncepcije mestne občine, kot jo je oblikovalo Ustavno sodišče Republike Slovenije v vrsti svojih odločb, predvsem v odločbi iz novembra 1994, kot nenazadnje tudi z vidika Zakona o lokalni samoupravi, o čemer smo že govorili. Stališče Ustavnega sodišča je, da mestne občine skladno s 141. členom Ustave ni mogoče pojmovati drugače kot v kombinaciji dveh zakonskih pogojev. Torej, prvič, da je mesto kot večje urbano naselje, ki po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti naseljenosti in nenazadnje zgodovinskemu razvoju, kjer ga Slovenski Bistrici ni za odrekati, razlikuje od drugih naselij. In drugič, zakon hkrati postavlja, kot že rečeno, dodatni kriterij, da se status mestne občine podeli občini, katere sedež je mesto, ki ima število prebivalcev in delovnih mest bistveno večje in seveda jih zakon tudi določa. Že tretjič smo v tem sklicu Državnega zbora tu in govorimo pravzaprav o, vsaj z vladne strani, istih argumentih proti, razlogih, zakaj predloga ne moremo podpreti. Ne gre za to, da ne bi želeli razvoja Slovenije, nikakor. Pravzaprav se vprašam, ali govorimo mi o teh predlogih, o vsebini, o občinah, ali govorimo o čem drugem, na primer o spoštovanju pravne države. Namreč, zdi se, da gre pri teh predlogih bolj kot za vsebino za to temeljno vprašanje, za vprašanje vrednot. Ali je pravni okvir Republike Slovenije Vladi ovira ali okvir? Vsekakor je vladi dr. Roberta Goloba to okvir delovanja in ne ovira, kot že mogoče kakšni drugi vladi. Kot že povedano, tudi uvodoma, pretekle odločitve Državnega zbora oziroma prejšnjega sklica, ki so kršile zakon, ne morejo in ne smejo biti razlog za ponavljanje takih zgrešenih odločitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima sedaj še predstavnica predlagatelja, mag. Karmen Furman. Izvolite. **MAG. lepa. Spoštovani predstavnik Vlade! Treba se je oziroma nujno se je držati pravil, ja, ampak če bi se držali teh pravil, s katerimi vi danes mahate, bi imeli sedem mestnih občin, imamo jih pa dvanajst. Tako da se ne držimo pravil, pa ni bila ena izjema, ampak bilo jih je kar pet. Moram reči, da sem

Tudi sama glasovala za in bi tudi ponovno, če bi bilo potrebno, ampak danes, ko pa je na vrsti druga občina, pa vidijo ovire, zakaj tega ne potrditi. Ta dvoličnost je meni nerazumna pri koalicijskih kolegih. In ja, takšne izjeme niso podpirali samo v stranki Levica, zato nanje niti ne naslavljam teh zadev, ker so očitno jasno pokazali, da si enakomernega razvoja in decentralizacije ne želijo oziroma imajo kar nekakšne zadržke glede tega, da bi se Slovenija enakomerno razvijala. Sama bom pa za zaključek poudarila samo še nekaj. nekaj. V takšnih razpravah tukaj v parlamentu si želim predvsem spoštovanja. Spoštovanja. Ne glede na to, da imamo različna mnenja in stališča, se mi pa zdi nedopustno s strani določenih poslanskih kolegov, ko se poslužujejo žaljenja. Ampak v tem primeru ni bila žalitev izrečena samo nam poslancem, ki ta predlog podpiramo, torej poslancem Slovenske demokratske stranke. Ne. Kolega iz Socialnih demokratov, gospod Jonas Žnidaršič, je z izjavo Neumnosti je treba uničiti žalil vse Slovenjebistričanke in Slovenjebistričane. S tem je žalil tudi občinski svet občine Slovenska Bistrica, ki je navsezadnje tak predlog tudi podprl in ga predložil naprej v obravnavo Državnemu zboru. To je tisto, kar se mi zdi nedopustno, da lahko posamezni poslanec iz koalicije, tudi če se s predlogom ne strinja, na takšen način komunicira in predstavlja svoje stališče. Tukaj, spoštovana predsedujoča,

Hvala lepa. Strinjam se z vami, da žalitve in sramotenje in podobno ne spada nikamor, sploh pa ne v to dvorano. Moram reči, da nisem zaznala nekih osebnih žaljivk, ampak se strinjam z vami, da nikakršne, tudi splošne žaljivke sem ne spadajo in upam, da bomo to vsi upoštevali in smo vas slišali.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 To se pravi, ugotavljam, da interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelja mag. Karmen Furman in predstavnik Vlade, vaju prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona in v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnica predlagatelja. Zdaj vas prosim za prijavo.

Hvala. Vsak razpravljavec ima na voljo 5 minut. Prvi je na vrsti kolega Bojan Podkrajšek, za njim pa kolega Jožef Horvat.

o vašem delu na sploh, ampak jaz sem samo povedal za današnjo sejo. Dejstvo je, da so vam strokovne službe napisale nekaj alinej, ki ste jih danes povedali. To mene osebno

Vaša naloga je predvsem, da iščete za vse nas skupno rešitev. Danes ste prišli samo z napisanimi desetimi alinejami, da nekaj ni mogoče.Jaz

svojih razmišljanj, pa tudi podpremo predloge, ki prihajajo iz te močne gospodarske občine, pomagamo gospodarstvu na tem območju, smo lahko vsi skupaj bolj uspešni.

svojim delom, s svojo ekipo pripeljali v Državni zbor zakone, ki bodo šli v smeri razvoja naše Slovenije. Hvala. Hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega Jožef Horvat, za njim kolega Žan Mahnič. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Kolegice in kolegi! Evropska listina lokalne samouprave je izjemno pomembna.

mislim da junija ali oktobra 1994, podpis s strani Slovenije. Kot se spomnite, smo imeli leta 1994 tudi prve lokalne volitve.

Ankaran. Nova Slovenija je predlagala Občino Ankaran, res je, da proti koncu mandata 2004–2008. Potem je prišla naslednja, levosredinska vlada, ki nekako ni zmogla upoštevati tega načela subsidiarnosti in ni sprejela končnih aktov za ustanovitev Občine Ankaran. Kdo pa je potem ustanovil Občino Ankaran? Leta 2011 je Občino Ankaran ustanovilo Ustavno sodišče. Toliko o Ustavnem sodišču. Laična razlaga, kaj pa je upoštevalo Ustavno sodišče? Voljo ljudstva, ki se je na referendumu odločilo, da želi živeti v Občini Ankaran.

prav tako ugotavljala, da Občina Ankaran nima pogojev in tako naprej. Mi imamo veliko občin, ki nimajo pogojev, ki jih danes določa Zakon o lokalni samoupravi. Kaj pa je ključno? Ključna je volja ljudi. Čeprav danes slišim, da je treba kdaj pa kdaj z naše strani, s strani zakonodajalca poteptati voljo ljudi. Ljubi bog, kam smo prišli. Ljudje se naj odločijo, ljudje naj povejo, v kakšnem okolju želijo živeti. Včasih poslušam tudi kritike, da je preveliko število občin, 212 jih imamo, da je to razvojna cokla Slovenije. Ni res! Ni res! Če se malo primerjamo, recimo, s severnimi sosedi, tam je povprečna občina manjša kot v Sloveniji. Kakorkoli, ključno je, ko gre za lokalno samoupravo, samoupravo, da tukaj spoštujemo in upoštevamo voljo ljudi. V tem primeru slišimo predlagateljico, da je bil soglasno sprejet sklep občinskega sveta.

In to je ta naš neskladni regionalni razvoj, o katerem bi znal veliko povedati dolgoletni župan občine Slovenska Bistrica,

Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je kolega Žan Mahnič in za njim mag. Borut Sajovic. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Hvala za besedo, predsednica. Kolegice in kolegi, državni sekretar! Lokalna samouprava je v Sloveniji eden izmed sistemov, ki deluje. Imamo občine, ki so ustanovljene v skladu ali pa tudi ne v skladu z zakonom, imamo župane, ki so poleg poleg predsednika države edini, ki so voljeni neposredno od volivk in volivcev in imajo zato tudi do volivk in volivcev toliko večjo odgovornost, kajti oni so tisti, ki niso voljeni posredno, ampak so voljeni neposredno in pač na vsaka štiri leta, letos na 20. novembra in potem še 4. decembra, kdor ne bo dobil dovolj v prvem krogu, odgovarjajo svojim občankam in občanom. In sprašujem se, zakaj se ne podpira sistema, zakaj se ne omogoči še dodatnega razvoja sistema, ki deluje. To, kar ste nekateri govorili, da Občina Slovenska Bistrica kriterijem, ki so zakonsko predvideni, da neka občina dobi status mestne občine, glejte, vse to pade. V Sloveniji imamo občine, ki niso ki niso ustanovljene na podlagi zakonskih kriterijev. Kolega Horvat je že govoril o Občini Ankaran. Občino Ankaran je ustanovilo Ustavno sodišče, Ustavno sodišče, ki pozna Zakon o lokalni samoupravi in ve, koliko prebivalcev mora biti, da se občina lahko ustanovi. Ankaran ni izpolnjeval pogojev, pa ga je Ustavno sodišče, se pravi najvišja pravna avtoriteta naše države, kljub temu imenovalo oziroma ustanovilo kot občino. Jaz resnično upam, glede na to, da boste predlog zavrnili, da bo vladajoča koalicija prišla z nekim predlogom v tem mandatu, kaj narediti s statusom mestnih občin. To, kar imamo zdaj, ne ustreza potrebam nadaljnjega razvoja lokalne samouprave. Nenazadnje tudi občina Krško, ki je bila ustanovljena, vemo, kako je s kriteriji pri njej. Skratka, ali naj za vse veljajo enaki kriteriji, ker zdaj ne veljajo, ali pa te kriterije nastavimo tako, da se bodo zadeve pravnoformalno uredile na način, kot morajo biti. Ve se, katere občine so neka regionalna središča, ve se, katere občine bi potrebovale za nadaljnji razvoj zaradi same teže, ki jo imajo v svojem širšem okolju, status mestne občin. In pričakujem, državni sekretar, da bo Vlada v tem mandatu prišla s predlogom, kakšne kriterije bomo imeli za status mestne občine. Ne se izgovarjati na neizpolnjevanje pogojev, ker potem vemo, koliko občin lahko ukinemo.

da boste vi tista vez med Vlado in lokalno skupnostjo, kot nekakšen nadomestek regionalizacije oziroma nekaj v tem smislu. Kako je s povprečninami, še ne vemo. Vemo, da so se v zadnjih dveh letih, v času Janševe vlade povprečnine znatno dvignile. Ga ni bilo župana, ki tega ne bi hvalil, ljubljanski župan Janković je na Brdu hvalil Janševo vlado, kako je ta vlada končno prinesla razvoj občinam, prinesla razvoj lokalni samoupravi, mogoče bi celo našel kakšen posnetek Boruta Sajovica ali pa vsaj njegovega podžupana, zaradi tega, ker se je zagnal nek investicijski ciklus. Če ne verjamete, pridite pogledat k meni v Poljansko dolino, kako se vse gradi iz sredstev, ki smo jih zagotovili v občini Gorenja vas - Poljane v času druge Janševe vlade.Dajte vlade.Dajte pospešek razvoju občin, dajte pospešek razvoju lokalne samouprave tudi s tem, da občinam, ki status mestne občine potrebujejo, le-tega potem tudi zagotovite.

potezo, kajti vemo, kdo določa dnevni red za seje Državnega zbora. Je pa nekako v redu, da lahko v bistvu ljudje vidijo, da obstaja razkorak med tem, kar Robert Golob oziroma Gibanje Svoboda govori javno, in med tem, kar po drugi strani dela v parlamentu. Vi ste zaviralci razvoja lokalne samouprave, ne pa pospeševalci. Hvala lepa. Gospod mag. Borut Sajovic, beseda je vaša. Za njim ima besedo mag. Darko Krajnc. Izvolite! Hvala lepa, spoštovana predsednica, za besedo. Ko človek sliši toliko laži, sprenevedanja in demagogije, je nemogoče biti tiho. Za kaj gre pri tej zgodbi? Gre samo za to, a poslanci, tisti, ki sprejemamo zakone, spoštujemo svoje zakone. Ali jih spoštujemo zato, ker nam ta trenutek ustreza, ja, smo v predvolilnem obdobju, ali jih je dovoljeno kršiti? Bom karikiral. Če ni treba spoštovati zakonskih meril pri ustanovitvah občin, jaz sem prepričan, da bom slej ko prej slišal za nek zakon, ki bo samo poslancem ali neki privilegirani skupini ljudi dovolil, da hodijo hodijo ali pa vozijo čez semafor pri rdeči luči. Primerjava je banalna, ampak je resnična. Če smo sprejeli zakon, mi, v tej dvorani, potem smo ga prvi dolžni spoštovati. Kolegica Karmen Furman je s stališčem predlagatelja slabo odprla to razpravo. Eden od pomembnejših je bil očitek današnji koaliciji, da je dvolična in sprenavedava. Za mano sedi 41 poslank in poslancev. Ti niso še nikoli glasovali ne o mestnih, ne ne o drugih občinah. Jih pa spoštljivo in prisotno v tej dvorani ves čas sedi dvakrat toliko, gospa Karmen, kot na vaši strani. To je bil eden od očitkov. Tudi v vaši stranki, vaše izvajanje in ustanovitev mestne občine Slovenska Bistrica podpira 5, 6 do 7 poslancev. Nimate podpore niti doma, seveda ne, ker vsi vemo, da je to početje nesmiselno, protiustavno in nezakonito. Omenjen je bil tudi spoštovani gospod Jože Pučnik, ki prihaja iz te občine. Možakarja globoko cenim in spoštujem, bil je velik, zaveden Slovenec in pa legalist. On se s takim kršenjem zakonodaje, kot ga danes napovedujete, ne ne bi strinjal. O tem, kaj je bilo letos povedano na Pučnikovih dnevih, pa kdaj drugič. Govorili ste o odnosu trenutne vlade do slovenskih občin. Pozabili ste povedati, da smo dosegli dogovor z vsemi tremi reprezentativnimi združenji in da je povprečnina za leto 2023 in 2024 koliko? 700 evrov. Taka ni bila še nikoli v zgodovini te države. Kaj to pomeni? Občina, ki ima 10 tisoč prebivalcev, bo dobila 300 tisoč evrov sredstev več,glavno mesto jih bo dobilo skoraj 10 milijonov. To je naš odgovor, naša povprečnina ni šla za eno samo občino, tisto, ki je v predvolilnem času blizu eni stranki. Povprečnina je šla ljudem v vseh 212 212 slovenskih občinah in tako je potrebno, prav, da gremo lažje skozi draginjo, da bodo nove ceste, pločniki, nove investicije v zdravstvenem domu in pa še kaj. Začeli smo debato o ustavnih spremembah. Ja, izkoristimo jo tudi za to, da v tej državi enotno ustanovimo pokrajine, ampak ne tako, kot smo ustanavljali občine, da bolj, kot gremo proti vzhodu, je občin več. Prihajam iz občine, kjer ima največja krajevna skupnost desetkrat desetkrat več prebivalcev kot najmanjša občina v Sloveniji. Se vam to zdi prav, normalno in resno? V Svobodi z dejanji, s povprečnino še naprej podpiramo učinkovito lokalno samoupravo.

Res je težko ostati tiho ob vseh teh očitkih, zavajanjih. Govoriti, da smo proti občinam, take posplošene stvari tu poslušamo. S spoštovanjem do vseh Bistričanov in tistih, ki si želijo mestne občine, tudi sam prihajam iz srednje velike občine, pa verjetno ni smisel tega, da bomo zdaj vsi hiteli s takimi predlogi v parlament in sprejeli še vseh 212 občin na nek drugi status. Od teh 212 občin, koliko jih pa sploh izpolnjuje pogoje? Niti 100 jih nima pet tisoč prebivalcev. Sedem jih ima do tisoč prebivalcev. Težave, ki nastanejo, so, da režija stane, da tudi na terenu že združujejo uprave, ker imajo nekateri likvidnostne težave, zadolževanje. Druga težava je pa tudi to, da v 30 letih nismo uspeli doreči regionalizacije,

V parlamentu bi se pa morali obnašati v duhu dobrega gospodarja. Prvič, spoštovati pravila, ki jih imamo. Če menimo, da pravila niso dobra, zakonodaja, jih je potrebno

mestne občine. A potem predlagate, da tistim, ki zdaj trenutno ne izpolnjujejo pogojev, odvzamemo status? Imamo tudi večja mesta od Slovenske Bistrice, ki niso mestne občine, Domžale, Kamnik in še katero, pa bi verjetno lahko šli vlagat ta status tudi drugje. Imamo velike zaposlovalce, treba se je pa zavedati, da je bil verjetno v ustanovitvi mestnih občin en kompromis regijske uravnoteženosti, zato je najbrž Murska Sobota tudi dobila status mestne občine. Treba je pa vedeti, da so imeli v tistem času tam podjetje Mura, ki je zaposlovalo preko šest tisoč ljudi. Tudi sam prihajam iz Šentilja, kjer je Paloma zaposlovala dva tisoč 500 ljudi, z vsem spoštovanjem do Impola, Gee in ostalih podjetij v Slovenski Bistrici. Tudi v Lendavi, kjer zdaj živim, so podjetja, ki zaposlujejo toliko, hkrati pa, če smo govorili o atrakcijah, tudi tam je stolp Vinarium, ki ga obiskuje 100 tisoč in več ljudi, pa bi si morda zaslužila status mestne občine. Jaz bi tudi rekel največji mejni prehod v Sloveniji, pa včasih največji mejni prehod v Jugoslaviji, Šentilj, zakaj pa ne. Dajmo, vsi imamo nekaj tistega, kar lahko izpostavljamo. Želimo biti v službi svojih ljudi, ampak tu smo pa v službi vsega naroda in moramo odgovorno sprejemati zakonodajo. Želel bi, da je razprava tudi bolj korektna.Nonstop z nekimi očitki, moraliziranjem, sploh nam, ki smo po večini na novo v tej hiši demokracije, da smo ne vem kaj sprejeli v teh 30 letih, in da smo v teh pol leta ne vem kaj vse uničili. Dajte se malo poslušati. To ni korektno in potem se čudimo, da je razprava takšna, kot je, toksična, in ni v korist ljudem, ki nas gledajo in poslušajo. Toliko z moje strani.

Ob glasovanju za Občino Krško v prejšnjem mandatu, Občina Krško je imela popolnoma enako izhodišče, kot ga ima danes Občina Slovenska Bistrica, tudi ni izpolnjevala teh kriterijev, je vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov, danes gospodarski minister, Matjaž Han dejal, citiram iz zapisnika: »S predlogom se spreminja zgolj status občine in torej ne bodo nastali dodatni stroški.« In poslanska skupina je glasovala za. Ali Socialni demokrati niso več del vaše koalicije V stranki Gibanje Svoboda imate združeni tudi nekdanji stranki SAB in LMŠ. Tudi oni so glasovali za, tako da je današnje sprenevedanje brez zveze, ker dejstva kažejo drugače. To je tisto, kar jaz poudarjam, enake vatle za vse, tudi za prebivalce Občine Slovenska Bistrica. Ne samo takrat, ko nekomu ustreza tako, ko pa pride drug predlog na mizo, pa temu ni tako. Skratka, današnji predlog za ustanovitev mestne občine Slovenska Bistrica začuda res sproža zelo burne, burne odzive s strani koalicije. Celo nespoštljive do mojih soobčanov. Spoštovane Spoštovane Slovenjebistričanke in Slovenjebistričani, ob našem skupnem predlogu, ki so ga podprli tudi občinski svetniki na seji v mesecu juniju letošnjega leta in je bil sklep predložen tudi Državnemu zboru zato, da se seznani, da je tukaj tudi soglasna volja občinskega sveta kot predstavnika ljudstva v naši občini. Torej, današnja današnja koalicija danes Slovenjebistričankam in Slovenjebistričanom očitno ob predlogu, da občina dobi status mestne občine, kot si ga zasluži, ker te naloge v naravi dejansko tudi izvaja, vodja poslanske skupine stranke Gibanja Svoboda očitno sporoča, da gre za laži, sprenevedanje in demagogijo, poslanec Socialnih demokratov pa, da je neumnost treba uničiti. Skratka, spoštovani kolegi iz koalicije, res žalostna razprava z vaše strani, burni odzivi, ampak saj veste, kako pravijo, ko ko mački stopiš na rep, zacvili. Danes ste dejansko potrdili, da kot prvo, nimate enakih vatlov za vse, da smo Slovenjebistričani malce predaleč od Ljubljane, da bi se pogledal tudi naš status, še manj pa vam je očitno mar za decentralizacijo in enakomeren razvoj naše države. Hvala lepa. Hvala za besedo. Poglejte, večkrat povem, če bi se tukaj v tej dvorani poslušali, bili korektni, bili spoštljivi, bi bila razprava popolnoma drugačna. Kolegica Furman, vi ste že začeli s takšnim uvodom, da ste insinuirali, očitali stvari, ki niso resnične, potencirate to razpravo, jemljete stvari iz konteksta, tudi izrečene stvari, in to je skrajno nekorektno in žaljivo do nas. Nehajte se tu napenjati in kazati, kako ste korektni in moralizirati, ker točno z vaše strani spodbudite to, kar ste rekli, žolčno razpravo. Ta razprava nima nobene zveze s tem, da smo mi tako žolčno proti Slovenski Bistrici, kot vi želite prikazati, pa da smo proti občinam. Lepo je povedal kolega vodja poslanske skupine, tudi povprečnina je zgodovinsko visoka. Komunikacija, dogovor, te stvari pričakujem tu notri, argumente, predvsem pa spoštovanje pravil zakonodaje. In če tega nimamo, potem je itak brez zveze, da sedimo tu notri. Smo že govorili, če menite, da niso pravilni kriteriji, predlagajte spremembo kriterijev, javno razpravo in se dajmo o tem pogovarjati. Hkrati je pa potrebno imeti za vse te zakone seveda tudi ustrezne finančne posledice in vse ostalo, kar sliši zraven, od organizacije delovanja in še drugih stvari. Dajte biti korektni, ne pa nas na tak način vedno prikazovati, kot da smo ne vem proti čemu in kako grdo se obnašamo. S svojim obnašanjem sproducirate to, kar potem prileti nazaj kot bumerang. Jaz se vam opravičujem, načeloma tukaj ni replike pri delitvi časa, zato jo bom dovolila tudi drugim, če bodo zdaj želeli repliko. Če ne, okej. Zaključujem torej splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v četrtek, torej 27. oktobra, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Gospod državni sekretar, izvolite, beseda je vaša. S predlogom zakona se v slovenski pravni red implementira Direktiva Sveta (EU) 2021/514 o spremembi direktive o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja. Ta ureja obveznost poročanja za operaterje spletnih platform, ki bodo davčnemu organu poročali o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki prek teh tudi poslujejo. Te so se ravno v zadnjih letih posebej razmahnile, k temu je nenazadnje prispeval tudi covid, tu so osebne storitve, prodaja blaga in najem različnih načinov prevoza, pa tudi najem nepremičnin. Vsebina je povzeta po vzorčnih pravilih OECD glede poročanja digitalnih platform. Nanaša se tako na operaterje v Evropski uniji kot tudi na tuje, pri čemer morajo slednji poročati, če zagotavljajo storitve prodajalcem v Evropski uniji ali najemanje nepremičnin, ki ležijo na ozemlju Evropske unije, ne glede na bivališče oziroma sedež prodajalca oziroma ponudnika. Predvidene so tudi izjeme od obveznosti poročanja za manjše subjekte ali manj tvegane transakcije oziroma za operaterje, ki bodo poročali v tretji državi po modelu OECD. Z namenom učinkovitejšega upravnega sodelovanja predlog uvaja tudi nove in spreminja nekatere obstoječe institute, kot so skupni davčni nadzor in skupinska zaprosila ter določitev rokov za posamezne instrumente upravnega sodelovanja. Brez tega bi bila seveda nadgradnja sistema najbrž brezzobi tiger. Predlog zakona vsebuje tudi nekaj drugih sprememb, ki so se v praksi pokazale kot nujne oziroma pomenijo izboljšave veljavne ureditve davčnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek. Slednje se nanašajo tudi na rešitve, ki so bile vključene v predlog poslanskega zakona, za katerega je Vlada sicer podala odklonilno mnenje, saj je presodila, da je treba predloge preučiti z vidika primernosti in da bodo, če bo seveda tako ocenjeno, vključeni v prihodnje spremembe. Torej, obljubljeno je bilo tudi storjeno. Naj izpostavim najpomembnejše. Prvič, za prevzem dokumentov s portala eDavki zavezanec ne bo več potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila. Kot drugič, uvaja se posebno pravilo glede vrstnega reda plačila davka za promet nepremičnin, davka na dediščine in darila ali davka na motorna vozila. Kot tretje, dopolnjujejo se tudi določbe v zvezi z izdajo odločbe v primeru poroštva. Kot četrto, uvaja se poenotenje rokov za izpolnjevanje določenih obveznosti, kar bo tudi omogočilo plačevanje obveznosti z enim plačilnim nalogom. In nenazadnje, zagotavlja se ustreznejši prenos direktive o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji in direktive o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Na podlagi predstavljenega in dodatnih pojasnil, ki bi jih seveda podali tudi še tekom razprave, Vlada predlaga, da se zakon oceni kot primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.

Spoštovani! S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva Sveta (EU) 2021/514, ki ureja obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform, ki bodo morali davčnemu organu poročati informacije o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki poslujejo prek digitalnih platform. Trenutno je poročanje o prihodkih, doseženih prek digitalnih platform, na ravni celotne EU omejeno. Ker pa se digitalno gospodarstvo vedno bolj širi, moramo to področje nujno urediti. Poročanje o poslovni dejavnosti sicer vključuje najem nepremičnin, osebne storitve, prodajo blaga in najem kateregakoli načina prevoza. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami obstoječega zakona se predlagajo izboljšave veljavne ureditve davčnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek. S tem bomo zagotovili učinkovito in pravilno izvajanje v praksi, zavezancem za davek pa poenostavili postopke in odpravili administrativna bremena. Sprejem predloga zakona bo imel pozitivne učinke na državni proračun zaradi povečanja prihodkov iz naslova pobranih davkov kot posledica povečanja davčne kulture ponudnikov, operaterjev spletnih platform zaradi boljše razpoložljivosti podatkov o njihovih prihodkih. S tem se bo povečala preglednost glede prihodkov, ki jih dosegajo prodajalci in prispevajo k večji pravičnosti v obliki zaupanja v davčni sistem s pravično porazdelitvijo bremena med davčnimi zavezanci. Zato bomo v Poslanski skupini Svoboda glasovali za to, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, stališče bo predstavil poslanec Rado Gladek. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, državni sekretar s sodelavko, kolegice in kolegi! Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o davčnem postopku sprejel oktobra leta 2006. Zakon je kasneje doživel kar nekaj sprememb, zadnja novela je bila sprejeta leta 2019 z namenom določitve postopkov in načinov ugotavljanja davčne obveznosti v zvezi s spremembami Zakona o dohodnini. S predlogom zakona, ki ga imamo na mizi, se v slovenski pravni red prenaša zgolj direktiva Sveta EU. Ta ureja obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform, ki bodo morali davčnemu organu poročati informacije o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki poslujejo prek digitalnih platform. Uvedba poročanja naj bi bila nujna, saj je trenutno poročanje o prihodkih, doseženih prek digitalnih platform, na ravni celotne EU omejeno. Ker se digitalno gospodarstvo širi in se pričakuje, da se bo v prihodnjih letih še povečalo, bi se težave brez uvedbe obveznosti poročanja poglobile. Digitalni in globalni značaj gospodarstva digitalnih platform, povezan z razdrobljenostjo prihodkov, pridobljenih prek različnih platform, in razlikami v zahtevah glede poročanja med državami, predstavlja izziv v smislu ustreznega poročanja o prihodkih, doseženih prek digitalnih platform. Glede na navedeno se s predlogom zakona, ki implementira direktivo, ureja obveznost poročanja na enoten način. S predlogom zakona se urejajo tudi posamezni elementi upravnega sodelovanja, kar naj bi izboljšalo učinkovitost in uspešnost mednarodnega upravnega sodelovanja. V predlog zakona se vključujejo tudi spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku, ki so se ob uporabi veljavnega zakona pokazale za potrebne. Kot izhaja iz koalicijske pogodbe trenutne koalicije, naj bi bile spremembe zakona pripravljene sistematično in celovito. V Poslanski skupini SDS smo v začetku tega mandata Državnega zbora predlagali Zakon o spremembah Zakona o davčnem postopku. Vlada predloga zakona ni podpirala, saj naj ne bi bil primeren za nadaljnjo obravnavo, ker niso bile upoštevane pripombe na prvotni zakon prejšnje vlade, dane s strani Ministrstva za javno upravo, ker vsebuje problematične določbe glede sprememb odločanja v najzahtevnejših postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora, izključitev kazenskega pregona, spremembe roka za samoprijave in uvedbe kolegijskega odločanja. Naš predlog zakona je predvideval lažje in hitrejše uveljavljanje pravic in koristi davčnih zavezancev, lažje plačilo ali zavarovanje davčnega dolga davčnih zavezancev, dodatne možnosti za izpolnitev davčne obveznosti po roku brez kaznovanja, ukrepi za potrditev pravne varnosti in predvidljivosti, ukrepi za preglednost, učinkovitost in pravilno izvajanje zakona, zagotovitev odločanja v predpisanem roku in določitev učinkov, če FURS ne določi v roku, odprava administrativnih ovir za davčnega zavezanca, znižanje oziroma preoblikovanje obrestnih mer, spremembe davčnega inšpekcijskega nadzora glede zavarovanj in med drugim naj bi zakon določal, da se davka, ki se ugotavlja z odločbo ne odmeri, če ne presega 20 evrov in pa zvišanje zneska davčnega dolga, ki se ne prenaša na dediče, ampak se odpiše. Kot je bilo rečeno na začetku, se s predlogom zakona v slovenski pravni red prenaša direktiva EU, zamuja pa se priložnost, da se v zakon vključi kar nekaj prej navedenih sprememb. Zaradi vsega navedenega v Slovenski demokratski stranki v tem trenutku do predloga zakona ostajamo zadržani, upamo pa, da se bodo tekom zakonodajnega postopka upoštevali naši predlogi oziroma amandmaji, vloženi

V Novi Sloveniji bomo novelo zakona, ki prinaša nekaj izboljšav, ki jih je v bistvu pripravila že prejšnja vlada, podprli. Naš predlog zakona je bil v preteklosti sicer nekoliko bolj ambiciozen, prinašal je še več rešitev za odpravo ovir, nedoslednosti ter tudi pospešitev postopkov, ampak kljub temu ocenjujemo, da je ta predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, korak v pravo smer, torej zaradi tega vreden podpore. Poleg implementacije same direktive, predhodniki so že navedli, se pravi, s to direktivo se uvajajo zlasti spremembe, ki se nanašajo na vse oblike izmenjave informacij in upravnega sodelovanja. S tem se določa tudi jasnejši rok in tesnejše upravno sodelovanje ter na drugi strani tudi poročanje za operaterje digitalnih platform, torej zakonodaja, kar je z našega vidika najbolj Omogoči tudi razkritje podatkov o osebnem imenu ali rezidentskem statusu upravičeni osebi, ki jih potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti, tudi, da za prevzem dokumentov s portala eDavki, na primer, zavezanec ne bo potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila. Zadostovala bo namreč uporaba drugih sredstev varne elektronske identifikacije. dopolnitev določbe v zvezi z izdajo odločbe v primeru poroštva je pomembna, določi se namreč, da mora davčni organ v odločbi ugotoviti,

napoved za odmero akontacije dohodnine ni več omejena na eno leto in kot je zapisal tudi prejšnji direktor FURS, gospod Ivan Simič, »S to spremembo davčnim zavezancem ne bo potrebno vlagati okoli 30 tisoč napovedi.« Ocenjujemo, da je ta zakon korak v pravo smer, ne celostno in sistemsko, kot bi lahko to pričakovali in kar smo že mi predlagali, ampak je en korak naprej

Hvala, predsedujoča. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Ta predlog zakona je bil vložen kot del svežnja davčnih predpisov, ki ga je predlagala Vlada. Skupina opozicijskih poslancev je zahtevala, da se o predlogu opravi splošna razprava na seji Državnega zbora. Njegova temeljna vsebina obsega prenos direktiv Evropske unije, ki se nanaša na obvezno poročanje ter izmenjavo podatkov med organi držav članic, pri čemer se določajo jasnejši roki in omogoča tesnejše upravno sodelovanje med organi držav. Uvajajo se tudi nove obveznosti za digitalne platforme, ki bodo morale poročati o poslovni dejavnosti prodajalcev pri prodaji blaga, najemu nepremičnin in prevozov ter osebnih storitvah. Poleg sprememb in dopolnitev, povezanih s prenosom evropske direktive, Vlada predlaga še dodatne rešitve, večinoma povezane s poenotenjem rokov za plačila različnih davščin ter z razkrivanjem in posredovanjem podatkov o davčnem organu zavezancem in drugim organom. Kot pomembno novost izpostavljamo tudi predlog, po katerem davčni zavezanci za prevzem dokumentov s portala eDavki ne bodo več potrebovali kvalificiranega digitalnega potrdila, saj se bodo lahko identificirali tudi z uporabo drugih načinov elektronske identifikacije. Izpostaviti je potrebno tudi dopolnitev, ki varuje prihodke zavezancev, vključenih v poskusno izvajanje socialno varstvene dejavnosti in jih uvršča med izjeme, za katere ni mogoča izvršba. Ker gre za tehnično zahteven predlog zakona, ki je tesno povezan tako z zbiranjem in obdelavo občutljivih podatkov kot tudi z materialnimi pravicami in dolžnostmi ljudi, pričakujemo, da bo deležen temeljitega pregleda in pripomb Zakonodajno-pravne službe ter drugih deležnikov, ki jih bo mogoče upoštevati pri nadaljnji obravnavi ter ga tako še izboljšati.

Hvala, predsedujoča. Spoštovani zbor! Predlog zakona je del tako imenovanega davčnega paketa, ki ga je Vlada poslala v obravnavo Državnemu zboru. Zakon o davčnem postopku ureja proces davčnega organa pri pobiranju davkov. Je torej postopkovne narave in ne odgovarja na vprašanji, koliko in komu, temveč kako. V tem kontekstu v Levici menimo, da se pogovor tu ne sme zaključiti, ampak šele začeti. Predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku prvenstveno naslavljajo prenos direktive Sveta EU o izmenjavi podatkov med davčnimi organi v slovenski pravni red in nekatere druge rešitve, katerih cilj je lažje in bolj pregledno izpolnjevanje davčnih obveznosti. Poleg omenjene direktive, ki končno vzpostavlja podlago za obveznost avtomatskega poročanja operaterjev spletnih platform o poslovni dejavnosti svojih subjektov ali podizvajalcev, kot jih sami radi imenujejo, slovenskemu davčnemu organu, se poglavitne rešitve dotikajo še nekaterih področij, med drugim izboljšave instrumentov meddržavnega sodelovanja, razkrivanja podatkov upravičeni osebi, a tudi dopolnilo k varovanju podatkov, opustitev digitalnega kvalificiranega potrdila za dostop do portala eDavki ter prenehanje omejenosti napovedi za odmero akontacije dohodnine na eno leto. Pomembnejša sprememba je tudi določitev pravil, ki zadevajo institut izstopne obdavčitve ter tako preprečuje zlorabo instrumenta v namen izogibanja plačilu davkov oziroma izigravanja socialne države. Še bolj pa davčni sistem izigravajo razne spletne platforme, ki v zadnjih letih rastejo hitreje od stopnje inflacije. Za praktično vsak sektor družbe se pojavi platforma, ki izriva prejšnje, solidarnejše oblike organiziranja družbenega življenja. Nepremičninske platforme so vse turistično zanimivejše destinacije že spremenile v filmsko kuliso in izrinile prebivalstvo na obrobje, dostavljalske platforme pa so ustvarile brigado prekarnih delavcev, pardon, podizvajalcev

Druge države EU so že pred leti od njih začele zahtevati obvezno poročanje lokalnim davčnim uradomin šele direktiva Sveta EU je v to prisilila tudi Slovenijo. Zaenkrat bo poročanje obvezno za področja najema nepremičnin, osebnih storitev, prodaje blaga in podobnih zadev. Najverjetneje bo potrebno v prihodnje ta seznam razširiti. Samo čakamo lahko na to, da bodo platforme prevzele še šolstvo, zdravstvo in socialo. Veseli nas, da je izogibanje poročanja sankcionirano s kaskado kazni, v hujših primerih pa tudi z eventualno prepovedjo opravljanja dejavnosti oziroma izbrisom iz registra dejavnosti. S predlaganimi spremembami si Ministrstvo za finance bržkone obeta kar nekaj priliva v javnofinančno blagajno in v Levici upamo, da bo Vlada uspela gledati širše in zapolniti vrzel, ki je zazevala pri storitvah, ki jih sedaj nudijo platforme namesto socialne države. S pričakovanim prilivom iz tega naslova pa še posebej upamo, da bo zgrajenih vsaj nekaj javnih neprofitnih stanovanj. V Levici bomo predlog zakona podprli. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona, in sicer poslanec Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Državni sekretar, dragi kolegice in kolegi! Iz predstavljenih sprememb in dopolnitev Zakona o davčnem postopku je razvidno, da gre za veliko veliko število sprememb v sicer zelo kompleksnem zakonu. Pravzaprav je večino teh sprememb pripravila naša vlada ali bolj točno takratni generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije, če smem dodati tudi najboljši poznavalec davčnega sistema, ne samo v Sloveniji, tudi širše, mag. Simič. Obžalujemo pa, da je tokratna

Kot je že povedal v stališču poslanske skupine moj kolega Jernej Vrtovec, mi bomo glasovali za predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Naredili pa smo že tudi primerjavo vladnega in našega predloga in pričakujemo tudi neko dobronamernost s strani opozicije oziroma Vlade, da bomo kakšno rešitev tudi izboljšali. Kot rečeno, gre za izjemno, izjemno pomemben zakon. Mi v Novi Sloveniji si prizadevamo za stimulativne davke. Včasih to kdo ne razume. Ja, davki morajo biti stimulativni, spodbudni, na drugi strani pa mora biti tudi plačevanje davkov brez pretiranih administrativnih bremen. Kdo bo plačeval davke, če bodo ta administrativna bremena prehuda?

Vesel sem, mimogrede, kot uporabnik eDavkov, ko sem bil letos tudi uporabnik aplikacije eDavki in sem dal napoved za davek na motorna vozila in sem tam odkril eno nerodnost. Poklical sem na FURS in predlagal, kar po telefonu, da se ta nerodnost v aplikaciji vendarle odpravi. Neverjetno, pa ne zato ker je poslanec poklical, pač davkoplačevalec, ta zadeva se je potem, ne bom šel v podrobnosti, praktično v enem dnevu odpravila. To bi bilo po moje, upam, da FURS tako tudi obravnava uporabnike aplikacije eDavki, da vendarle, ko uporabnik pove, da je kakšna stvar nerodno ali pa nepraktično narejena, da to sporoči na FURS in da se te napake sproti interaktivno odpravljajo. Seveda, ne gre za poseg v zakonodajo, gre zgolj za spremembe v sami aplikaciji. Zato pravim, še enkrat, da je izjemno pomembno, kakšen, kako učinkovit Zakon o davčnem postopku Namreč, gotovo si vsi poslanke in poslanci prizadevamo, da bo Zakon o davčnem postopku ali pa tudi Zakon o davčnem postopku pomagal ali pa spodbujal k temu, da bomo imeli vsako leto manj davčnih dolžnikov. Davčnih dolžnikov. Tu nam sicer v zadnjih sedmih letih gre kar dobro. Konec leta 2015 je bilo davčnih dolžnikov skoraj 1,4 milijarde, konec lanskega leta 918 milijonov. Največ dolga so davčni dolžniki dolgovali državi 675 milijonov, ZPIZ 177 milijonov, ZZZS 88 milijonov, občinam 27 milijonov in drugim prejemnikom 326 tisoč. Zanimiva je struktura, tukaj s prstom kažem na novelo tega zakona, predvsem predvsem pogojno izterljivega dolga, če gledamo po vrstah dvomljivosti. Stečaj, no, pogojno izterljivi dolg je malo manj kot 490 milijonov, od tistih 918, stečaji 314 milijonov, dolga ni mogoče poplačati v postopku davčne izvršbe, skoraj 150 milijonov, prisilna poravnava 3,7 milijona, fizična oseba odseljena neznano kam 10,5 milijona in dolžnik umrl 8,2 milijona. To je približna struktura. Ampak to niti ni pomembno. Ko smo pri davčnem postopku, seveda ne govorimo samo o zakonu, govorimo tudi o mnogih drugih, tudi mednarodnih dokumentih. Vsi se spomnimo, da na Odboru za zunanjo politiko in tudi na sejah Državnega zbora obravnavamo zakone o ratifikaciji mednarodnih konvencij, recimo med Slovenijo in Avstrijo, o preprečevanju oziroma o izogibanju dvojnega obdavčevanja. To so zelo pomembne konvencije, sicer niso direktno izvršljivi akti, ampak se morajo pravzaprav zrcaliti potem v slovenski zakonodaji.

že davnega leta 1997, ko je bil minister za finance gospod Mitja Gaspari, konvencijo pa je v imenu države oziroma Vlade podpisala takratna državna sekretarka na Ministrstvu za finance, gospa Milojka Kolar Za kaj gre? Gre za banalno napako, ki pa je mnoge davkoplačevalce, Slovenke in Slovence, močno udarila po žepu. Šlo je za napačen prevod

sem ravno v zvezi s tem oziroma v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča na Vlado naslovil poslansko vprašanje, kako bo Vlada sanirala ta problem. Mi smo ga v prejšnji vladi oziroma letos spomladi z Zakonom o dohodnini sanirali na ta način, pa ne to konvencijo, ampak da smo šli na roke pravzaprav, če smem tako reči, tudi delavcem migrantom, ne samo njim, ker zakoni veljajo za vse, da smo

Ko gre za davčni postopek, ne gre samo za ta zakon, gre tudi za mednarodne konvencije in še bi lahko našteval. Skratka, da zaključim. Ponavljam, poslanci Nove Slovenije bomo podprli predlog sklepa, da je novela Zakona o davčnem postopku primerna za nadaljnjo obravnavo in tudi pričakujemo, da bo koalicija razmislila o naših amandmajih, ki jih bomo v nadaljnjem postopku vlagali. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade, to je državni sekretar gospod Tilen Božič. Izvolite.

ki so nam jo narekovale nekatere rešitve v zakonu, do katerih smo bili izjemno kritični. Prva je bila glede morebitnega zastaranja zadev. Se pravi, v primeru, ko se ne bi odločil, ne vem, v šestih, devetih, dvanajstih mesecih, bi možnost odločanja samodejno zastarala. To potegne za sabo veliko tveganje v sistem odločanja, posebej na ravni Finančne uprave, ko bi morda šlo za nek kompleksen primer, lahko tudi posebej zavržen, kjer je treba v bistvu zbirati podatke tudi mednarodno, zato da se sploh lahko normalno odloči v zadevi. Zgolj zaradi tega, ker bi imeli noter predviden nek prekluzivni rok, pomembne zadeve

Druga zadeva, ki je bila s tem tudi povezana, je letela na izključitev kazenskega pregona v primeru samoprijave, pri čemer bi se samoprijava lahko naredila tudi tekom postopka. Kaj to pomeni? Se pravi, nekdo, ki je naklepno izvršil davčno utajo, bi potem, ko bi dobil na vrata inšpektorja in ko bi po nekaj dneh ugotovil, ali bo ta odkril to njegovo nečednost, rekel, sedaj se bom pa samoprijavil in nič mi ne morete. Ne boste me več lovili niti za kazniva dejanja, saj sem se konec koncev samoprijavil. Se pravi, pihnil je v tisto pojočo travico in bilo mu je odpuščeno, kot je bilo v tisti risanki Toffsy. To tako pač ne gre.

Predvsem iz teh dveh razlogov smo, ko smo brali te določbe, postali skeptični in smo rekli, zdaj pa je treba umiriti žogo. Dajmo pogledati, katere zadeve so relevantne, katere rešujejo in izboljšujejo sistem, katere pa imajo velik obet oziroma potencial, da ga dejansko rušijo. Ti dve, ki sem jih izpostavil, zagotovo spadata v to kategorijo rušilcev. Druge zadeve, ki so bile predlagane in kjer se zagotovo strinjam z vami, da so pametne, poenostavljajo, izboljšujejo, vzpostavljajo nenazadnje nek še bolj korekten ali pa bolj korekten odnos do davkoplačevalcev, tam smo si pa zagotovo bili enotni in tako, kot smo tudi obljubili, da bomo to pedantno pogledali in tisto, kar je razumnega, primernega, operativnega, da bi bilo pametno vključiti v zakon, smo to tudi naredili in tega ne skrivamo, tudi jasno povemo. Bile so pobude, nekaj jih je pripravila Finančna uprava, nekaj jih je prišlo s finančnega ministrstva, nekaj jih je prišlo, lahko rečemo temu, iz okolja, so bile povzete in sedaj pripeljane tudi v to zakonodajo. Druga zadeva, omenjali ste eno nedavno reč in tisto banalno napako glede prevoda konvencije Avstrija–Slovenija. To zadevo bo treba zelo pedantno pregledati in ugotoviti,

Kaj s tem mislim? Da je treba brati tudi komentar, pa ne tistega skrajšanega, ker tisti pove, kar pove, treba je prebrati daljši komentar, treba je gledati tudi mednarodne sodbe, treba je pogledati tudi kakšno dobro mednarodno literaturo. Tukaj najbrž ne gre za oglaševanje, če rečem, da je, recimo, v tem primeru ena izmed boljših Klaus Voglova s komentarji in tako naprej. Na to se obrneš in ugotoviš, da način interpretacije, se pravi tako, da ti kar širiš določbe po nekem navdihu, to pač ne gre. Tisto, kar je taksativno našteto, se lahko šteje v domeno 19. člena, ki se

bomo tudi na to kot Ministrstvo za finance zagotovo odzvali, povedali, kaj je smiselno, kako bi se delalo naprej. Zagotovo pa nekatere zadeve in predloge, ki so se pojavili v javnosti, v tem trenutku štejem kot zelo neprimerne, že z vidika osnovnega načina interpretacije mednarodnih pogodb na tem področju. Druga zadeva, omenjali ste nekatere rešitve, ki sicer grejo že na polje dohodnine, pa bi vendar ponovno poudaril, da sistema nista

gremo na naslednje korake, najprej naredimo tisto, kar je treba, se pravi, ne gremo arbitrarno, naredimo izračune, se pogovorimo, kako bomo prenovili davčni sistem, in potem definiramo. Zaradi tega, ker če preidemo mi na nov sistem, ki je bil tudi omenjen v koalicijski pogodbi, to je predvsem sistem odbitkov, postane koncept postavljanja te olajšave v tej luči, kot je zdaj, popolnoma brezpredmeten, ker se tega ne postavlja več kot olajšavo, kot je zdaj predvideno, tu gre lahko za davčne odbitke, lahko gre za stopnjo nič v prvem razredu in tako naprej. In to je tisto, kar moramo tudi predstaviti, se pogovoriti z deležniki, nenazadnje tako s koalicijo kot z opozicijo, da vidimo, kakšne priložnosti prinaša ta sistem, kako nanj preiti, kako ga ubesediti in potem ustrezno pospremiti tudi s podporo, upam, v Državnem zboru. Ne gre za blokado ali pa neko ignoranco ali karkoli takega, gre zgolj za to, da se je treba ustaviti, pogledati, kakšen bo pogled naprej, biti pri tem sistematičen in vse skupaj utemeljiti predvsem na analitiki, dejstvih, pa tudi sodobnih trendih.

sistem, ko se pogovarjamo o platformah, kdo, kako mora poročati, na koga se lahko obrne, da je operativno in tako naprej, na območju Republike Slovenije že urejen v svoji zakonodaji. Kje pa postane aktualna ta sprememba, ki je danes pred vami? Predvsem z vidika mednarodnega sodelovanja, ki mora biti seveda usklajeno. In tu je ta korak naprej, v mednarodnem sodelovanju, v poročanju, v standardiziranju poročanja, ker smo tudi do marsikaterega podatka z mednarodnega parketa, če lahko tako rečem, že do zdaj prišli. prišli. Nenazadnje smo že leta nazaj pristopili k tej avtomatični izmenjavi podatkov finančnih računov. Že iz tistega smo mi lahko videli, recimo, če je nekdo oddajal neko premoženje, če je nenazadnje, kaj pa vem, prodajal blago in tako naprej, ker so nam finančne institucije morale poročati. Je pa res, da ti podatki niso bili strukturirani na način, da bi lahko takoj identificirali, v redu, ti tipi transakcij in ta obseg je bil narejen prek točno določene specifične platforme, na določen način. tu gre za bolj bogate, bolj neposredne podatke, tiste podatke, na podlagi katerih bo možno hitreje ugotoviti, kaj se je dogajalo. In druga zadeva, to ni samo stvar nadzora, je tudi nekega sodelovanja z zavezanci, v tej smeri,da bo marsikaj od tega možno uporabiti v morebitnem predizpolnjevanju raznoraznih obračunov in podobnih zadev zaradi tega, da se ne bo prišlo k zavezancu z neko četrt ali pa pol informacijo in se reklo, zdaj pa razloži, ampak se bo sestavilo sliko, se bo prišlo do njega, se bo vprašalo, je to tako, kot je bilo, se strinjate, je informacija popolna, se pravi, da se lahko on ustrezno in hitro odzove in potem pride do nadaljnjega postopka odmere davka. Tu gre z roko v roki, na eni strani izboljšanje možnosti sodelovanja pri nadzoru, na drugi strani pa tudi izboljšanje storitev ali odnosa do davčnih zavezancev. Kar te rešitve prinašajo na mizo, kot je bilo že uvodoma povedano in tudi nekako večkrat poudarjeno, obveznost poročanja za operaterje digitalnih platform, ki se ureja na širši ravni, to je tale DAC7, se pravi direktiva Evropske unije, tiče se spletnih platform, ki bodo mogle poročati

in tukaj se sedaj na ta trg prinaša nekaj več preglednosti, vsaj v davčnem smislu. Druge zadeve, ki so bilo že prav tako omenjene, se pravi recimo razkritje določenih podatkov o upravičeni osebi. Tukaj govorimo o tem, kako izračunati bolniško oziroma nadomestilo za nazaj, sedaj bo to bistveno lažje, ker boš lahko do teh podatkov kot delodajalec upravičen, jih pridobil in to pravilno odmeril, da tukaj ne bo več zapletov. Potem recimo glede prevzema dokumentov s portala eDavki. Nekatere ste lahko prevzemali oziroma dobili že sedaj, vendar pa, kadar govorimo o raznih odločbah in drugih zadevah, ki morajo biti vročene, lahko rečemo, izročene, tako kot je recimo informativni izračun za dohodnino, v teh primerih bo pa zdaj to možno tudi brez digitalnega potrdila. Potem kar se tiče raznih vrstnih redov plačil davka, tudi kar se tiče napovedi za odmero akontacije dohodnine za več kot eno leto. Če praktično povem, rešitev je razumna, je bila takrat predlagana. In kaj omogoča? Da recimo nekdo, ki je sicer rezident Republike Slovenije, recimo tukaj dela, ampak plačo prejema iz tujine, pride, enkrat napove in če ni večjih sprememb, dejansko velja potem ta njegova napoved, s katero se odmerjajo akontacije, lahko rečemo trajno. V vmesnem času mora seveda urediti, da se zneski točno poravnajo z letnimi napovedmi in tako naprej, pa vendar ta del, ki se tiče akontacij, lahko sedaj postane, če se tako zelo praktično izrazim, trajen, kar seveda izboljšuje oziroma olajša in zniža administrativno breme, tako na ravni zavezanca kot tudi na ravni Finančne uprave. Kot že rečeno, na Vladi si želimo, da bi ta predlog danes danes pospremili s podporo, da gre nekako v naslednje faze, v katerih se bomo lahko še tudi bolj specifično pogovarjali o določenih rešitvah. Omenili ste tudi, da imate nekaj predlogov za izboljšave, čemur bomo seveda z veseljem prisluhnili in videli, če se da še kaj takega narediti. Hvala.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 Ugotavljam, da interesa ni, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v četrtek, 27. oktobra 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **13. TOČKO DNEVNEGA REDA

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade,in sicer državnemu sekretarju Ministrstva za finance Tilnu Božiču. Izvolite.

oziroma v originalni izvedbi, je bil sprejet v času, ko sta se združili carinska uprava in davčna uprava, to je že iz leta 2014. S predlogom zakona, ki pa je pred vami, se odpravljajo odstopi od sistemske ureditve, ki je bila sprejeta z novelo v začetku tega leta in se nanaša na imenovanje direktorjev finančnih uradov, na način odločanja, se pravi kolegijskega v zahtevnih primerih, in na ukrepe v zvezi s položajem inšpektorjev, s katerimi se posega v njihovo samostojnost dela, tukaj govorimo o dodelitvi posameznega postopka drugemu inšpektorju, o vodenju, odločanju in odvzemu pooblastil inšpektorjem in tako naprej. Predlagani način zagotavlja enotnost oziroma enak položaj direktorjev finančnih uradov s primerljivimi položaji drugih javnih uslužbencev, vodij notranjih organizacijskih enot. Vzpostavlja tudi enak način odločanja Finančne uprave kot velja za druge upravne organe in zasleduje primerljivo ureditev položaja davčnih inšpektorjev kot velja za inšpektorje z drugih področij in zagotovitev njihovega samostojnega in neodvisnega izvajanja postopkov davčnih nadzorov ter s tem preprečitev morebitnih arbitrarnih posegov s strani predstojnika organa. Poleg ukrepov, ki so namenjeni vzpostavitvi sistemske ureditve na področju delovanja Finančne uprave, so predlagani še ukrepi za izboljšanje učinkovitosti delovanja. Temu so namenjene spremembe ureditve finančne preiskave, pri čemer pa se, da ne bo nesporazuma, s predlogom ne vzpostavlja nobena nova možnost za finančno preiskavo. Vpeljuje se tudi novo pooblastilo, in sicer za uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Cilj namestitve sledilnih naprav je, da se odkrije na primer nezakonite proizvodnje trošarinskih izdelkov, tukaj imamo predvsem v mislih tobak, ki s svojim delovanjem oškodujejo državni proračun. Potrebnost in nujnost zakonske urejenosti uporabe geolokacijskih naprav se kaže tudi zaradi pomembnosti zaprosil, ki jih dobiva Finančna uprava v okviru mednarodnega sodelovanja in izmenjave informacij, seveda pa tudi iz tega, kaj imajo primerjalno na razpolago že druge države, s katerimi sodelujemo v svojem repertoarju. za opravljanje nalog finančne preiskave je ozko zasnovan in tudi ozko odmerjen ukrep, kadar končne lokacije tovornega vozila ni mogoče učinkovito ugotoviti z drugimi pooblastili. S predlogom zakona se določa tudi pravna podlaga za uporabo pooblastila za ugotavljanje namenske uporabe označenih energentov za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, povezano z novelo Zakona o trošarinah, ki na novo določa pravico do ugodnega nakupa davčno označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev. Ta zakon ste, za kar se vam seveda tudi zahvaljujem, potrdili včeraj. Kot zadnje naj izpostavim še, da rešitve iz predloga ne predvidevajo finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva. Spoštovani poslanke in poslanci, na podlagi predstavljenega in tudi nadaljnje razprave prosim, da podprete sprejem sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Jožef Lenart. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej gostom! Danes imamo v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B), ki ga je v zakonodajno proceduro vložila Vlada Republike Slovenije. Kot navaja predlagatelj, je cilj predloga zakona odprava neustreznosti in pomanjkljivosti, ki so bile uvedene z novelo zakona ZFU-A, ki ga je predlagala prejšnja vlada in ki jo je Državni zbor sprejel 11. marca 2022. Vlada torej meni, da nekatere spremembe in dopolnitve v noveli ZFU-A, ki naj bi izboljšale pravno varnost strank v postopku s Finančno upravo ter z večjomožnostjo organiziranja poslovnih procesov povečale učinkovitost delovanja Finančne uprave tako, da bo zagotavljala zakonito in pravilno izvajanje zakonov o obdavčenju in drugih predpisov, za katere je pristojna, temu cilju ne sledijo. Za nekatere rešitve iz obstoječega Zakona o finančni upravi – ZFU-A, ni najti razumnega in iz narave stvari izhajajočega razloga, tako meni današnja vlada. Cilj predloga zakona je torej odprava neustreznosti oziroma pomanjkljivosti, uvedenih z novelo ZFU-A v delu, ki se nanaša na ureditev položaja direktorjev finančnih uradov. Ponovno se uvaja trajni mandat za direktorje uradov kolegijskega odločanja v najzahtevnejših primerih davčnega postopka. Odpravlja se kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih. V delu, ki se nanaša na ureditev za primer kršitve vodenja in odločanja posameznega postopka s strani inšpektorja, se odpravlja ukrep dodelitve zadeve drugemu inšpektorju. Odpravlja se ukrep iz obstoječega ZFU-A, in sicer odvzem pooblastil uradni osebi s strani predstojnika zaradi ponavljajočih se nepravilnosti pri odločanju. Ureja se spremembe glede izvajanja finančne preiskave, določa pa se tudi pravne podlage zaradi predlaganih sprememb v noveli Zakona o trošarinah in noveli Zakona o davčnem postopku, kar pa bi lahko rekli, da je eden in edini oziroma da sta dva od argumentiranih razlogov za podporo temu zakonu. Zadnja novela je bila namreč sprejeta v marcu 2022 v času prejšnje vlade. Vodilno vlogo pri njenem oblikovanju je imel mag. Ivan Simič, ki je z novelo zakona moderniziral in debirokratiziral delovanje Finančne uprave Republike Slovenije ter povečal odgovornost inšpektorjev za njihove odločitve. Za popolno ureditev področja bi morala biti sprejeta novela Zakona o davčnem postopku, ki je zaradi prenehanja mandata aprila ni bilo mogoče sprejeti, nova sestava Državnega zbora pa jo je zavrnila po prvem branju. Kakorkoli, v Slovenski demokratski stranki podpiramo rešitve, ki so dobre za ljudi, zato smo s prejšnjo vlado izboljšali več področij državne uprave in javnih institucij. Začeli smo jih debirokratizirati, saj je nujno približati njihove storitve ljudem. Finančna uprava je s prejšnjo novelo postala bolj prilagodljiva in prijazna do uporabnikov, davčnih zavezancev, kar pa po novem ne bo več. V članku Davčna reforma kot davčno maščevanje iz avgusta 2022 na Portalu Plus je zaslediti nekaj argumentiranih trditev finančnega strokovnjaka, in sicer gospoda Ivana Simiča, finančnega strokovnjaka za davčne zadeve, po njegovem o nepotrebnih spremembah Zakona o finančni upravi, predvsem v delu, kjer gre za trajne mandate direktorjev finančnih uradov, ki jih ponovno določa ta novela, se moramo strinjati s tem, da gre za, citiram: »Nepotreben ukrep, ki je posledica nerazumevanja in nepoznavanja vloge direktorjev finančnih uradov. Le-ti morajo biti managerji na finančnih uradih, ki jih vodijo in morajo sprejemati določene odločitve.

jih lahko nadomesti nov, sposobnejši kader. Takšno je mnenje v Slovenski demokratski stranki, da je bila to dobra rešitev, nova vlada torej meni drugače. Zaradi navedenega v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predloga Zakona o finančni upravi ZUF-B ne bomo podprli. SUKIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – Krščanski demokrati, zanjo poslanec Jernej Vrtovec. Izvolite. Spoštovani kolegice in kolegi! Še enkrat in zadnjič danes, dober dan! Pri noveli tega zakona so v bistvu štiri poglavitne in pomembne stvari, in sicer, prvič, imenovanje samih direktorjev finančnih uradov. Prejšnja koalicija je tudi po vzoru samega generalnega direktorja FURS določila mandat tudi za direktorje finančnih uradov, in sicer predstojnik Finančne uprave torej imenuje direktorje finančnih uradov za dobo petih let po izbirnem postopkuna podlagi internega oziroma javnega natečaja. Zdaj se namreč dogaja, da so direktorji finančnih uradov ljudje, ki imajo svoj mandat po 10, 20 let, na teh področjih se nič ne spremeni. Takrat smo menili, da je ta ureditev, torej imenovanja za določen čas, dobra izključno iz razloga, da se lahko pride do kakšnih sprememb, zaradi tega, ker če je en človek, en in isti človek 20 let na enem področju, nikoli se ga ne menja, potem smo potem smo priča več ali manj recimo negativni selekciji, ne pa pozitivni selekciji, ljudem, ki lahko kaj dodatno prinesejo. Zaradi tega menimo, da ta pomemben del, torej imenovanje direktorjev finančnih uradov, ki se sedaj ukinja, ta način imenovanja zagotovo ni dobra rešitev v tem zakonu. Drugič, kolegijsko odločanje. Prejšnja vlada je na tem delu prav tako naredila en korak naprej, in sicer uvedla je kolegijsko odločanje, torej v kolegiju treh uradnih oseb v najzahtevnejših primerih davčnega postopka. Govorimo o tistih res najbolj perečih stvareh v okviru davčnega postopka, na primer, gre za naslednje primere. Če pričakovana davčna obveznost presega 500 tisoč evrov, evrov, inšpiciranje povezanih oseb ali pa ugotavljanje davčne osnove z oceno, če pričakovana davčna obveznost presega 100 tisoč evrov. Tudi ta del

Nadalje. Dodelitev posameznega postopka drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje in potem takem odvzem pooblastil samemu inšpektorju. V preteklosti smo imeli ureditev, ki ureja odvzem pooblastil uradni osebi s strani predstojnika. Torej, določilo se je, da lahko predstojnik v primeru, če inšpektor krši pravila samega vodenja in odločanja posameznega postopka, zadevo dodeli drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje, ne glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki urejajo disciplinsko odgovornost. Predstojnik

Jaz mislim, da je predlog, da se zadevo dodeli drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje na vrat na nos, v bistvu edini pameten predlog, da lahko pridemo čim prej do rezultatov.

inšpekcijski nadzor, ki se opravi po zaključku finančne preiskave. S spremembo veljavnega četrtega odstavka tega zakona, ki ga danes obravnavamo, pa se predlaga ureditev, s katero se inšpekcijski nadzor opravi v okviru finančne preiskave, ki je pa predpostopkovna faza in se v njej še ne odloča na primer o pravicah, o obveznostih in pravnih koristih samega zavezanca in zato se tudi ne vodi upravnega postopka. Ne začne se inšpekcijski nadzor, ki se uvede v skladu s predpisom, ki ureja postopek samega nadzora. Z navedenim se mi v Novi Sloveniji ne strinjamo, kajti v praksi, gospe in gospodje, ja, v praksi se je pokazalo veliko primerov, ko je preiskava prišla v bistvu v davčni inšpekcijski nadzor, pa davčni zavezanec v bistvu ni vedel, da se je to zgodilo in o tem tudi potem takem ni bil obveščen. Torej, to so tiste štiri poglavitne stvari, s katerimi se v Novi Sloveniji ne strinjamo in iz navedenih razlogov utemeljeno sporočamo, da bomo pri tem zakonu glasovali proti. Če so bili v paketu davčne zakonodaje v preteklih dneh ostali dobronamerni oziroma dobri nastavki, pa ta zakon, ki je danes pred nami, pomeni v bistvu korak naprej k preglednosti samih davčnih postopkov. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Zanjo poslanec Predrag Baković. Izvolite. hvala lepa za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! Tudi ta predlog zakona je del vladnega svežnja predlogov s področja davčnih predpisov. Glavna rešitev predloga obsega odpravo resnih pomanjkljivosti, ki so bile uvedene z zadnjim paketom davčnih sprememb prejšnje koalicije. Konkretneje, gre za tiste določbe, ki so pod krinko učinkovitega ali pa učinkovitejšega delovanja Finančne uprave ter prijaznejšega odnosa do zavezancev slabile položaj Finančne uprave in njenim organom manjšale možnost, da v najzahtevnejših primerih sprejemajo odločitve o davčnih obveznostih. Sem spada tudi sprememba položaja direktorjev finančnih uradov, ki so jim na vztrajanje takratnega direktorja FURS uvedli mandatno imenovanje s strani generalnega direktorja, kar je v nasprotju s siceršnjo ureditvijo za javne uslužbence. Predlog zakona torej prinaša predvsem vrnitev delovanja Finančne uprave v veljavne tirnice, kar je bila tudi ena od zavez, ki smo jo dali volivcem pred zadnjimi volitvami, tudi v koalicijski pogodbi, in sicer, da bomo odpravili nedopustne posege v delovanje institucij, ki si jih je privoščila prejšnja oblast. V tem delu je podpora Poslanske skupine Socialnih demokratov soglasna. Del predloga pa se nanaša tudi na dodatna pooblastila, ki bi jih z novim 18.a členom prejela Finančna uprava. Gre za možnost uporabe tehničnih pripomočkov za sledenje osumljencem za najtežje kršitve davčnih predpisov. Vsekakor razumemo, da so v nadzoru potrebne tudi najsodobnejše metode, vendar opozarjamo, da gre za pooblastilo, ki ga drugi represivni organi, tudi ko gre za sum najtežjih oblik kriminala oziroma kaznivih dejanj, ne morejo izvrševati brez odredbe pristojnega sodnika, torej preiskovalnega sodnika. Izpostavljamo, da ne nasprotujemo morebitni dodelitvi takega pooblastila, opozarjamo pa, da je v nesorazmerju s standardi, ki jih pri tovrstnih posegih mora doseči na primer Policija. Uporabo prikritih ukrepov v kazenskem postopku odobri namreč preiskovalni sodnik, v določenih primerih tudi državni tožilec, po predlogu zakona pa bi v davčnem nadzoru to možnost odobrila oseba, ki je za to pooblasti predstojnik. To je, po našem mnenju, mnogo preveliko odstopanje, da bi ga bilo mogoče umestiti v končno besedilo sprejetega zakona. Zato pričakujemo, da se bo v današnji razpravi pojasnilo in v nadaljnjem postopku tudi z amandmaji uskladilo določbe z ustavnimi standardi in jih poenotilo s predpisi, ki urejajo delo drugih represivnih organov. Podobno je naše razmišljanje tudi pri dopolnitvah 100. člena veljavnega zakona. Iz novega besedila, ki opredeljuje finančno preiskavo, namreč po našem mnenju ni razvidno, kdo ta postopek odredi. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo v prvi obravnavi podprli predlog tega zakona. Prepričani smo tudi, da se bodo danes pojasnila, v nadaljevanju pa tudi izboljšala in uskladila izpostavljena določila, da bo zakon deležen naše podpore tudi na glasovanju v tretji obravnavi. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanec Tine Novak. Izvolite. **TINE Hvala. Draga podpredsednica, dragi državni sekretar, drage kolegice in kolegi in tudi tisti malo manj dragi! Glede predmetnega zakona Gibanje Svoboda zavzema naslednje stališče. S predlaganimi rešitvami se odpravljajo neustreznosti oziroma pomanjkljivosti, uvedene z novelo, ki jo je marca letos sprejela prejšnja koalicija. Za nekatere rešitve, ki so bile takrat kljub opozorilom javnosti uvedene in predstavljajo tako imenovani lex specialis, kot danes že omenjeno, preprosto ni moč najti razumnega in iz narave stvari izhajajočega razloga. razloga. Prva zadeva je ureditev imenovanja direktorjev finančnih uradov za dobo petih let po izbirnem postopku na podlagi internega oziroma javnega natečaja. To odstopa od sistemske ureditve imenovanja vodij notranjih organizacijskih enot, to je zakona, ki celovito ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih. Ta zakon sicer določa izjemo, če je to potrebno zaradi posebne narave nalog oziroma za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil, a za drugačno obravnavo direktorja finančnih uradov ni izkazana potreba po ureditvi lex specialis. Na seji odbora je takrat tudi Zakonodajno-pravna služba opozorila,da take rešitve pomenijo pravno negotovost, tako glede enake obravnave kandidatov kot tudi glede pravnega varstva v tem postopku. Nadalje se odpravlja določba o kolegijskem odločanju v najzahtevnejših primerih davčnega postopka, saj se razlikuje od temeljne sistemske ureditve monokratičnega vodenja in odločanja v upravnih postopkih, urejenega v Zakonu o splošnem upravnem postopku. Tudi takrat je Zakonodajno-pravna služba opozorila, da gre za način odločanja, ki ga Zakon o splošnem upravnem postopku ne pozna, da ni jasno, kdo vodi ustno obravnavo in ima pooblastila uradne osebe, ki vodi ustno obravnavo po Zakonu o upravnem postopku, pa tudi ne, kakšna je vloga ostalih dveh članov kolegija med samo ustno obravnavo. Predvsem pa ni bilo jasno, kdo sprejme odločbo, katere osnutek pripravi kolegij. Prav tako se odpravlja tudi možnost odvzema pooblastil uradni osebi s strani predstojnika zaradi ponavljajočih se nepravilnosti pri odločanju, saj gre za sistemski poseg v Zakon o inšpekcijskem nadzoru, ki daje videz nedovoljenega pritiska predstojnika organa na inšpektorje. Ti so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru svojih pooblastil samostojni. Po novem predlogu bo tako mogoče v primeru sumov najtežjih kršitev s področja trošarin, na primer pri prevozu tobaka, spremljati gibanje blaga s tehničnimi pripomočki, vendar pa bo določena dvostopenjska presoja, kjer se zahteva predlog uradne osebe in pojasnjevanje konkretnih okoliščin. Kot vsi vemo, je Slovenija namreč tranzitna država in Finančna uprava opaža, da se velikokrat pojavljajo sumljive pošiljke blaga, takšno blago pa je velikokrat pod nadzorom drugih držav članic, ki Finančno upravo zaprosijo za pomoč pri nadzoru oziroma sodelovanju, kar pa zaradi pomanjkanja zakonske možnosti za uporabo tehničnih pripomočkov ni vedno mogoče. Poleg tega se bo na podlagi novele Zakona o trošarinah določila pravna podlaga za ugotavljanje nenamenskosti uporabe označenih energentov za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev. Predlog novele tako odpravlja številne nerazumnosti in neustreznosti zakona, ki je bil sprejet v času prejšnje vlade in hkrati predlaga spremembe, ki bodo po našem prepričanju botrovale k bolj učinkoviti finančni upravi. Spričo vsega navedenega bomo v Poslanski skupini Svoboda glasovali za predlog, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona, in sicer poslanec Jožef Horvat. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, dragi kolegice in kolegi! Moram reči, da sem pogrešal več te direktne razprave, soočenj različnih mnenj, tehtanja različnih argumentov med poslankami in poslanci. Spisek je sicer dolg, zdaj se je zelo zreduciral, ampak kakorkoli že, ker priznajmo si, stališče prebere poslanec, bralec, pripravijo ga strokovne službe, razen seveda tistih poslank in poslancev, ki govorijo iz Vlade. Zaznal sem zelo korektno in jasno razmišljanje gospoda Bakovića, ki je v nekaterih delih korektno pokazal na nestrinjanje oziroma na rešitev, ki ni optimalna, da tako uporabim diplomatski jezik. Kot smo povedali v stališču Poslanske skupine Nova Slovenija, bomo pri tem zakonu glasovali proti predlogu zakona, proti predlogu sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Verjamem, da bo šel zakon naprej, ker bomo tudi konstruktivno sodelovali in se potrudili, da bi besedilo zakona oziroma določene rešitve izboljšali. Z najkrajšimi možnimi besedami oziroma stavki bom argumentiral, zakaj bomo proti sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagatelj navaja, da se s sedaj predlaganimi spremembami odpravljajo neustreznosti oziroma pomanjkljivosti, uvedene z novelo zakona v prvi polovici letošnjega leta. To je res na pamet. Res na pamet,saj določene rešitve v praksi še niso niti popolnoma zaživele. To torej nikakor ne drži. Vsekakor je zadeva trenutno urejena, je jasna in pregledna. Točno se ve, kdaj se zaključi preiskava in kdaj se začne inšpekcijski nadzor, jasna razmejitev. S predlagano spremembo, ki jo predlaga Ministrstvo za finance, čeprav gre, kolikor vem, v bistvu za predlog FURS, se po našem mnenju ponovno uvaja anarhija oziroma se daje možnost, odpirajo se vrata anarhiji, če sem bolj točen. To je stanje, v katerem se ne ve, se ne bo vedelo, kdaj je uvedena in kdaj poteka finančna preiskava in kdaj inšpekcijski nadzor. Ta meja je v predlogu, ki ga zdaj obravnavamo, zamegljena, zabrisana. To je stanje, v katerem finančni inšpektor začne opravljati inšpekcijski nadzor, ne da bi izdal sklep o začetku inšpekcijskega nadzora. Tako, čisto v kratkih stavkih, zakaj bomo proti temu zakonu, vsaj takšnemu, kot je predlagan. V stališču je kolega Vrtovec naštel nekaj najpomembnejših rešitev v tem predlogu Zakona o finančni upravi, ki pa res niso sprejemljive in bi bilo dobro, da jih poslanci in poslanke med seboj pretehtamo in argumentiramo. Imenovanje direktorjev finančnih uradov – nismo edina poslanska skupina, ki je na to opozorila. Prejšnja koalicija je po vzoru generalnega direktorja Finančne uprave določila mandat tudi za direktorje finančnih uradov. Ali je to kaj slabega? Ni. Tudi poslanci imamo mandat in to ni nič slabega. To ni nič slabega. Predstojnik Finančne uprave torej imenuje direktorje finančnih uradov za dobo petih let po izbirnem postopku, na podlagi internega oziroma javnega natečaja. Ta ureditev imenovanja za določen čas se sedaj ukinja ter se določa splošna ureditev, ki velja v Zakonu o javnih uslužbencih. Kaj pa, če je Zakon o javnih uslužbencih problem? Kaj pa, če je problem? Namen te določbe, ki je bila sprejeta v Državnem zboru in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije marca letos, je bil, da se omeji mandat direktorjev finančnih uradov na pet let ter se na ta način omogoči izbor najboljših kandidatov. Kako boste dobili najboljše kandidate, če bo pa imel nekdo trajni mandat? Se pravi, drugi, boljši, bodo morali čakati v čakalni vrsti. Koliko let? Nekateri tako, kot je to v primeru generalnega direktorja Finančne uprave. Danes imamo primere, da so nekateri direktorji finančnih uradov na tem položaju več kot 10 let, pa tudi več kot 20 let, kar je nesprejemljivo! Bodimo odkriti. 10 let, 20 let na mestu direktorja. Zaradi tega je bilo predlagano, da se mandat direktorjev finančnih uradov omeji na pet let. Sedanja vlada v gradivu glede črtanja tega člena navaja, da takšna ureditev imenovanja direktorjev finančnih uradov za dobo petih let odstopa od sistemske ureditve imenovanja vodij notranjih organizacijskih enot. Še enkrat, kaj pa, če je sistemska ureditev napačna za ta čas? Ali bo zdaj ta sistemska ureditev še naslednjih 100 let? Nato predlagatelj našteje vrsto razlogov, zakaj to ni v redu, in ne želi razumeti ali dojeti namena te določbe. S takšnim razmišljanjem je v državni upravi zelo težko izvajati kakršnekoli spremembe ali uvajati novosti. Drži? Drži. Na podlagi navedenega menim, da je črtanje v tem primeru 10.a člena popolnoma nepotrebno. Potem še ena zadeva, ki dejansko bode v oči, pa pri tej se bom ustavil, čeprav sem jih imel namen našteti več, kolegijsko odločanje. Prejšnja koalicija, torej naša koalicija je uvedla kolegijsko odločanje v kolegiju treh uradnih oseb v najzahtevnejših primerih davčnega postopka. Gre za naslednje primere. Prvič, če pričakovana davčna obveznost presega 500 tisoč evrov, torej pol milijona evrov, drugič, inšpiciranje povezanih oseb, tretjič, ugotavljanje davčne osnove z oceno, da pričakovana davčna obveznost presega 100 tisoč evrov. To se zdaj z novelo ukinja. Vlada v obrazložitvi črtanja tega člena navede, da z uvedbo kolegijskega odločanja v monokratično voden organ Zakon o finančni upravi posega v temeljno sistemsko ureditev odločanja v upravnih postopkih. Spet sistemska ureditev. A je res absolutno pravilna? Navedena obrazložitev je navadno sprenevedanje tistega, ki je pripravil to obrazložitev in Vlade, ki jo je zapisala v obrazložitev črtanja tega člena. Že sedaj obstaja poseganje nadrejenih v odločitve finančnih inšpektorjev, ki nato v posameznih primerih odločajo, tudi nezakonito, in s tem na sebe prevzamejo veliko odgovornost. Kar nekaj davčnih zavezancev je bilo deležnih nezakonitih odločitev finančnih inšpektorjev, ki so bile tudi posledica navodil nadrejenih, s tem se najbrž strinjamo. Sedaj, ko pa se je v zahtevnejših primerih zakonsko uredilo kolegijsko odločanje, več ljudi več ve, to pomeni kolegijsko odločanje, pa Vlada temu nasprotuje, tega res ne razumemo. Če bi Vlada analizirala in preverila dejansko stanje na FURS, bi brez večjih težav ugotovila, da je bilo v zadnjih letih s sodbami Upravnega, Vrhovnega, Ustavnega in Evropskega sodišča odpravljeno veliko število nezakonitih odločb finančnih inšpektorjev, ki navzven nastopajo kot edini odgovorni za nezakonite odločbe, čeprav to dejansko ni tako, saj so imeli takšna navodila. Zaradi tega je bilo potrebno v zahtevnejših primerih uvesti kolegijsko odločanje, da se točno ve, kdo je tisti, ki je sprejel neko odločitev.

Hvala lepa za besedo. Kot sem že v stališču nekako pojasnil, bi pravzaprav na tem mestu opozoril, dobronamerno in dobromisleče, na tako imenovani 18.a člen, ki govori o uporabi tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Ta člen namreč govori o tem, da lahko uradna oseba pri opravljanju finančne preiskave, kadar so podani razlogi za sum, pridobi podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav. To seveda lahko postavi le na zunanji del vozila, to lahko odredi oseba, ki je določena s strani predstojnika, torej pooblaščena oseba, ki je določena s strani predstojnika, in pa seveda samo za najtežje kršitve predpisov, ki se dogajajo. Naj ne bom narobe razumljen, tukaj ne mislim nasprotovati pooblastilom, s katerimi bi imeli odkrivanja prekrškov in kaznivih dejanj slabšo častno pozicijo, nikakor ne. Želim pa opozoriti, kot sem že nakazal, na primer nesorazmernosti tako enih organov pregona kot tudi drugih. Če pogledamo najprej standard – razlogi za sum. V Zakonu o kazenskem postopku obstaja več stopenj sumov, ki se stopnjujejo. Torej, če začnemo z najnižjimi, to so razlogi za sum ali pa še sum prej, ampak govorimo o razlogih za sum, potem sledijo utemeljeni razlogi za sum, potem sledi utemeljen sum in tako naprej. Kaj vsaka stopnja stopnja suma pomeni? Zakon o kazenskem postopku s to stopnjo suma, ki je seveda argumentirana, potem sproži določena pooblastila. Pri razlogih za sum recimo za neke stvariglede pridobivanja pridobivanja podatkov v zvezi s komunikacijo in tako naprej. Seveda so odzadaj kazniva dejanja, da vemo. Tukaj v tem primeru gre pa največkrat za prekrške oziroma gre za prekrške z davčnega področja.

pridobiti odredbo ali pa poskušati pridobiti odredbo za hišno preiskavo. Utemeljen sum je pa že takšna stopnja suma, da seveda pride tudi že do kazenske Kaj želim poudariti? Poudariti želim to, da če pogledamo na tej strani, torej neka uradna oseba, ki bo obravnavala nek najtežji prekršek s področja davčne zakonodaje, bo smela sledilno napravo namestiti na vozilo, na zunanjo stran vozila

Po drugi strani pa, če vidimo, da recimo policija, ko izvaja tajno opazovanje, recimo za tajno opazovanje potrebuje policija utemeljene razloge za sum in da je bilo storjeno kaznivo dejanje nad pet let, večinoma nad pet let zapora in seveda tudi, da je to odobreno s pisno odredbo državnega tožilstva, v posameznih primerih pa tudi preiskovalnega sodnika. Če gledamo recimo prikrite ukrepe, kot se imenujejo po Zakonu o kazenskem postopku, recimo kontrola pisemskih in drugih pošiljk. Tam je potrebna stopnja suma utemeljeni razlogi za sum in se odredi s pisno odredbo s pisno odredbo preiskovalnega sodnika. Ta nesorazmernost, ne da me moti, ampak gre za to, da … Poglejte, v določenih primerih bo ta prekršek, ki ga bo obravnavala uradna oseba s področja financ, lahko prerastel v kaznivo dejanje. Če preraste v kaznivo dejanje in se bo uporabljala ta metoda, torej sledilna naprava po odredbi nekoga, ki je za to pooblaščen,

Jaz še enkrat povem, jaz nimam težav s tem, da bi to pooblastilo črtali, ampak da ga spravimo v neke zakonske okvire,

Menim, da bi v tem primeru morali v izogib temu, da morda ne bi zadeve padale, v izogib procesnim napakam, v izogib morda tudi, ne vem, ustavni presoji v določenih primerih, saj vemo, da so tukaj prekrški, ki so izjemno škodljivi za državo, za Evropo, zato zato predlagam, da razmislimo v smeri, da ohranimo to pooblastilo na ta način, pa vendarle, da se za to pridobi sodna odredba. Obstajajo dežurni preiskovalni sodniki, ki [delajo] 24 ur na dan in tudi policija tako dela, mnogokrat smo ali pa so naleteli na nujne primere, ko je potrebno nujno izvesti določena preiskovalna dejanja, med drugim recimo hišno preiskavo, zaprosijo za odredbo, zadeva gre po teh komunikacijah nujno naprej, preiskovalni sodnik se odziva v zelo hitrem času. Tudi v tem primeru menim, da je to smiselno, zlasti zaradi tega, da ne bomo imeli ali pa da ne bodo imeli kasneje težav v procesu, ko se bo oseba, ki je storila tak hud prekršek, znašla pred organi pregona. Še vedno pa je treba vedeti, da kakorkoli zadevo obrnemo, v teh primerih gre za prekrške, v drugih primerih gre za kazniva dejanja. Torej, če je prekršek manjša oblika kaznivega dejanja ali pa, bom rekel, manj nevarna oblika kaznivega dejanja kot je samo kaznivo dejanje,

Jaz upam, da sem prav razumljen, da smo se razumeli, da ne nasprotujem temu, da bi bili organi pregona v Finančni upravi opremljeni z dobrimi pooblastili. Absolutno podpiram, opravljajo dobro delo, pa vendarle menim, da v izogib procesnim napakam ali pa kasneje padanju zadev na sodišču za prekrške ali kakorkoli že, morda tudi potem na sodišču, če je bilo storjeno kaznivo dejanje, predlagam, da resno razmislimo v tej smeri. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Besedo ima poslanec Rado Gladek. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Naj najprej na začetku povem, da bom skušal biti kratek, ker bom govoril o popolnoma o isti temi kot gospod Baković in se z njim absolutno strinjam. Tudi meni je ta člen zbudil pozornost, kot že rečeno, ne zaradi nasprotovanja ukrepom oziroma iskanju potencialnih švercarjev, po domače rečeno, ampak po izkušnjah, ki jih vsakodnevno beremo, veliko postopkov na koncu pade zaradi nedoslednosti oziroma zaradi pomanjkljive zakonodaje. Ko prebereš te člene, so za moje pojme precej ohlapni. Recimo, ko prebereš, uporablja tehnične pripomočke za fotografiranje in snemanje in sledilne naprave, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja, se pravi, govorimo o nekem zasledovanju. Jaz razumem, vedno gre za lov mačke z mišjo. Po navadi so storilci teh dejanj oziroma, kot sem prej rekel, tihotapci korak pred organi, ki jih preganjajo in absolutno je treba slediti vsem tem možnostim, kako te stvari preprečevati. Ampak kot rečeno, ne smemo si pa dovoliti, da je zakonodaja preohlapna in da na koncu nekdo, ki to dejanje stori, z dobrim odvetnikom celotna zadeva potem pade na sodišču. Če recimo preberemo, kot je bilo že rečeno, sledilne naprave lahko nastavljamo na zunanji del prevoznega sredstva oziroma prenosnega sredstva. Kaj je prenosno sredstvo? Je to škatla, v kateri je, bi rekel, nek material? Bomo jutri sledili voznikom DHL,

ki bo držal, da ga ne bodo odvetniki ob prvi priložnosti sesuli. To je moje glavno sporočilo. Kar se pa tiče tega dvostopenjskega odločanja. Uradna oseba, to je oseba, ki nek postopek vrši, lahko utemelji ta nadzor, ki pa ga mora potrditi predstojnik. To je sicer res dvostopenjsko odločanje, ampak jaz mislim, da premalo premalo nadzirano. Kot je gospod Baković rekel, sodišče mora odločati, da lahko nekoga zasledujemo, nekoga nadzorujemo, tukaj bomo pa znotraj organa, nekemu organu dali moč, da se odloči za zasledovanje oziroma za nadziranje nečesa. Razumem, da mi nadzorujemo nek kontejner, ampak in na začetku in na koncu so zraven neke osebe, neki ljudje, ki mogoče niti ne vedo, kaj se dogaja, kaj je v tem tovoru, kaj vozijo in tako naprej, pa so nadzorovani in vpleteni v nek postopek. Tako da, še enkrat, previdno oziroma dajmo res temeljito razmisliti, kaj ti sicer kratki členi omogočajo oziroma kaj povzročajo. Pa na koncu bi samo še toliko, če že govorimo o nadzoru, tovrstna oprema stane. Vsi vemo, da je to sofisticirana oprema, ki ni poceni in mogoče me je malo zmotilo, ko piše, da za izvajanje zakona ne bodo potrebna dodatna proračunska sredstva. Lahko sicer dobim zagotovilo, da bo to šlo znotraj proračunskih sredstev, ki so zagotovljena, ampak če se k tem zadevam resno pristopi, tukaj kar precejšnje investicije v tovrstno opremo, da se potem lahko to sledenje oziroma nadzor vrši kvalitetno in da so tudi podatki tako pridobljeni, kvalitetno shranjeni in uporabni za nadaljnje procese nadaljnje procese pred sodiščem in ostalimi organi. Toliko, no. Ravno zaradi tega, konkretno zaradi tega 18.a člena se, meni osebno, zakon ne zdi primeren za nadaljnjo obravnavo. Ne bi pa zdaj polemiziral o stvareh, o teh kadrovskih zadevah,

podpredsednica. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi nekako izpodbija določene rešitve predloga zakona iz začetka leta oziroma tako rečeno Zakona o finančni upravi A. In sicer, za nekatere rešitve iz obstoječega Zakona o finančni upravi ZFU-A najti razumnega in iz narave stvari izhajajočega razloga. Tole je torej obrazložitev za določene spremembe v obstoječi noveli, ki jo danes obravnavamo. Pa bi rekel, da ni tako enostavno razumeti, ni najti razumnega in iz narave stvari izhajajočega razloga za spremembe, ki so bile narejene pod prejšnjo vlado.

veljajo različna mnenja in vse to je demokracija in to moramo tudi spoštovati. Tudi med direktorji finančnih uradov je verjetnost razhajanja mnenj, seveda mnenje direktorjev finančnih uradov, ki je skupno vsem direktorjem, da je najboljša služba za nedoločen čas. To pa vsem. Kajti,

v Slovenski demokratski stranki podpiramo rešitve, ki so dobre za ljudi. Začeli smo z nujno debirokratizacijo, poskusili smo približati storitve ljudem. Kaj pomeni storitve približati ljudem? Pomeni, da je na finančnem uradu en paket zadev, ki se tičejo pravnih poslov, poslovanja z nepremičninami pri prometu z nepremičninami in tam je en, ne vem, 30 centimetrski kup enih dokumentov in ta uradnica, ta svetovalka dejansko odide na dopust in ta kup ostane tam tako dolgo, dokler je ona na dopustu ali na bolniški, se pravi, nihče drug se tega ne dotakne. Tako je bilo na nek način, ko sem jaz še sodeloval v določenih pravnih poslih pri nepremičninskem posredovanju. Zakaj govorim to? Zaradi tega, ker ni bilo dobrega menedžiranja, zaradi tega je ta kup potem tam ostal. Zaradi tega je potem naš človek, ki je imel, ne vem, prodajo nepremičnine, čakal dva meseca več, da se je ta posel končal. In zaradi tega pač menimo, da dejansko to, da so menedžerji na finančnih uradih, ne vem, nekateri po 10, 15 let, tole bom rekel, morda mi bo to znal pojasniti tudi gospod Božič, ker vem, da se spozna in da preverjajo zadeve. Koliko je realni čas zaposlenega direktorja, menedžerja na finančnem uradu, ali je to 10 ali 15 ali celo več let? Kajti na nek način to, kar danes gledamo tukaj, te spremembe dobrih rešitev dejansko ne kažejo na to, kar je napovedoval predsednik Vlade, in sicer, to ni meritokracija, ni merjenje učinkovitosti, ni strokovnost, če je nekdo tako dolgo časa na enem mestu in potem seveda ni možnosti, da bi vsaj pri zaposlovanju naredili en kanček konkurenčnosti med dobrimi in slabimi izbirami za zaposlitev direktorjev finančnih uradov. Tako da, še enkrat, seveda, tudi vlade in finančni ministri imajo različne finančne politike. Tudi glede na prejšnjo vlado in to vlado je finančna politika precej različna. Jaz samo upam, pa če rečem v prispodobi,če imamo naše

politika aktualne Vlade, finančnega ministrstva in tako naprej taka, da se poje kokoš, nekdo bo pa že nesel jajca. Iz tega naslova se nekako tudi dotikam tega, da določenih rešitev v tej noveli ni mogoče podpreti in bom seveda glasoval proti temu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade, državni sekretar Tilen Božič. Izvolite. Hvala za besedo. Hvala tudi za dosedanje razprave. Če gremo nekako na začetek,

negativne stranske učinke ali pa, če jih tako ocenimo, tudi nekakšne stranpoti. Prva zadeva. Ena izmed rešitev je bila postavljena kot

Zdaj ta, lahko rečemo celo neka fama ali pa stereotip velja, v kolikor se dejansko predstojnik ne zavzame ali pa se ne ukvarja s tem, zaradi tega, ker vseeno pravne podlage, ki so na razpolago, jih je kar nekaj, so široke, vse so pa nekako nastavljene na tak način, da ne more biti ali pa ne more prihajati do neke samovolje in to je tudi smisel sistemske zakonodaje. Se pravi, da ne more nekdo, ki pride zgolj zaradi tega, ker bi tisti dan bil v takšnem navdihu ali pa iz kakršnihkoli drugih razlogov, še posebej ne interesnih, poseči v to, da morda nek primer prestavi nekomu drugemu, neki pooblaščeni uradni osebi odvzame pooblastila in tako naprej. Tukaj imamo, kar se tiče drugih podlag, zagotovo 93. člen Zakona o javnih uslužbencih, tam se začne s temeljnimi obveznostmi javnega uslužbenca, skladnost delovanja s predpisi in tako naprej in če te ni, sledi potem sledi potem lahko ukrepanje. 172. člen Zakona o delovnih razmerjih, se pravi, disciplinska odgovornost, potem 110. člen Zakona o delovnih razmerjih, morebitni naklep, huda malomarnost, nenazadnje tudi, če pride do ugotovitve, da so bili izpolnjeni znaki za kaznivo dejanje, lahko potem pride tudi do izredne odpovedi delovnega razmerja. Potem imamo 89. člen ZDR, ki nekako definira vidik krivdnega razloga, nesposobnost, se pravi, takrat, ko nekdo ne bi dosegel pričakovanih delovnih rezultatov, ne bi bil strokoven, bi se požvižgal na zakonodajo, na sodno prakso, nenazadnje tudi z vidika kakovosti, kako je utemeljil, razdelal vse te svoje odločitve, kako je vršil postopek in tako naprej. Tu gre za neko delo predstojnika, ki mora v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih tudi ugotavljati te kršitve in v primeru ugotovitve le-teh nenazadnje tudi ukrepati. Ta stari 42. člen ZFU v smislu odvzema pooblastil uradnim osebam, pri tem je veljalo nekako tako, da je to veljalo za vse uradne osebe, govorim o inšpektorju, carini, kontrolorju, preiskovalcu, izterjevalcu. Je pa res, da je treba gledati tudi druge stvari, se pravi, mora biti nek disciplinski postopek, ki ga je treba izpeljati, mora biti neko izkazano morebitno navzkrižje interesov in tako naprej. Te zadeve so bile urejene že pred tem v Zakonu o finančni upravi. Kar je nas skrbelo in nas v bistvu skrbi pri obstoječih rešitvah, da bi lahko prišlo bolj do neke implementacije samovolje predstojnika kot pa to,da bi potem dejansko prišlo tudi do nekih

prejšnja oziroma splošna sistemska ureditev omogoča ravno to, da se izvrši nek postopek, v tem postopku se ugotovi, kaj se je dejansko zgodilo in na podlagi tega se potegne določene poteze. Nenazadnje, mi smo pregledali tudi notranjo korespondenco Vlade v tistem času, ko se je ta predlog pripravljal, in tu gre za obširne pripombe, ki so prišle z več strani, od Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Službe Vlade za zakonodajo in tako naprej. Niso bile upoštevane, ker je bila ta politična moč ali pa presing prehud, pa vendar gre za strokovne pomisleke, medresorske, ki so bili izpostavljeni, jih je treba tudi vzeti v obzir, ko se zakonodaja pripravlja. Teh stvari tako na silo pač ne gre delati, ker mi v končni fazi ne rabimo šerifa, mi rabimo predstojnika, lahko rečemo, morda z veliko začetnico. Druga zadeva, ki je bila tudi omenjena, je bila glede imenovanja, se pravi roka, mandatov in tako naprej. Tu je več Tu je več zadev, ki jih je treba izpostaviti. Prva reč, omenjeno je bilo, da je to po vzoru imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave, pa ni ravno tako, ne. Se pravi, dejstva in okoliščine oziroma predpisi niso nastavljeni točno na tak način, kot je tam predvideno, zagotovo pa v smislu, se pa strinjam, trajanja mandata. S tega zornega kota pa je bilo mišljeno, ampak to ne prinese vseh tistih kavtel, ki morajo biti zraven predvidene. Zakaj je to pomembno? Še vedno nekdo, ki je vodja neke notranje organizacijske enote, je reč taka, tudi danes v razpravah je bilo večkrat pripisano, da gre tukaj za menedžerje na uradih. Ampak stvarnost je drugačna. Se pravi, po trenutni ureditvi je to javni uslužbenec na položaju, se pravi vodstvenem položaju, ampak da bi pa on imel kakšna posebna pooblastila, za katera bi si lahko potem nekdo tudi nekako laično ali pa iz gospodarstva predstavljal, da je to pa zdaj menedžer, da ima menedžerska pooblastila in da lahko tako deluje, ne more. Se pravi, prvič, če se bomo odločili iti v tako smer, je treba najprej ugotoviti, katera pooblastila njemu pripadajo, da bo sploh to menedžersko funkcijo na tak način izvajal, da ne gre zgolj za tisti vidik nekega mehkega izvajanja, mehkega vplivanja in tako naprej, ker to so druge zadeve. In mi smo zadržani do tega, da bi lahko nekdo posebej v takšne organizacije, kot je Finančna uprava, ki ima neko določeno blagovno znamko, ki se jo gradi skozi čas, neko zaupanje, ki mislim, da se gradi in je na mestu, mora biti odporna, če se tako izrazim, na vsako koalicijo ali pa na vsako politiko. To ne velja zgolj za prejšnjo vlado, zdajšnjo vlado, pred prejšnjo, ampak velja tudi za vse bodoče vlade. Sistem mora biti postavljen tako, da ima zadostno interes da ni mogoče neposredno posegati v delovanje na strokovni ravni. Se pravi, politika se spusti do tam, kjer gre za izvajanje nekih politik v smislu tega, kako se nekaj izvaja, kako se nekaj dela, kako se potem tudi uredi predpise in tako naprej, na operativni ravni mora biti pa zagotovljena ta samostojnost, nenazadnje neodvisnost, seveda z obzirom na to, da če je nekdo nestrokoven, če je nekdo, da rečemo, dela nekakovostno in tako naprej, pa seveda obstajajo, in to že je tudi v sistemski zakonodaji predvideno, neki ukrepi zoper takšnega zaposlenega. Nadalje je bilo potem spet izpostavljeno to kolegijsko odločanje, se pravi v posebej zahtevnih primerih. Zdaj, če mi gledamo samo parcialno določene rešitve, je lažje nekako ponotranjiti, čeprav je tudi to težko, pa bom povedal tudi zakaj, ampak bom najprej postavil širšo sliko. V tistem trenutku, ko je bilo tudi predlagano s strani

kaj gremo delat? Skrajšamo, naredimo prekluzivne roke, istočasno ne odloča več samo eden in je tisti odgovoren za postopek, naenkrat imamo tri osebe, ki odločajo v tem postopku, te se morajo srečati, vse preštudirati,

pridem do tega, da je skupni imenovalec teh, da lahko pride do neučinkovitega delovanja Finančne uprave. Jaz upam, da to ni bil namen, ampak te zadeve se med sabo seštevajo. In kot tudi poveste, da se bodo pri določenih zadevah

odločanja. Cilj je, da odloča eden in da je opolnomočen za to odločitev in da sočasno prevzema odgovornost za to odločitev. Ko imamo mi enkrat tri, zadeve postanejo nekoliko drugačne. Vprašanje je tudi, na kakšen način se v bistvu ta kolegij sestavi, s kakšnimi pogledi

Naša logika gre bolj v tej smeri, da je treba na operativni ravni zadeve izboljšati, se pravi, da se zagotovi ustrezna oprema, da se zagotovi ustrezno strokovno znanje, da se zagotovi dostop do literature, sodb, do baz podatkov in tako naprej, da imajo ustrezno urejena pooblastila in dejansko tisti dostop do znanja, ki mora biti na razpolago, se pravi najboljšega v smislu usposabljanja, izobraževanja, izmenjave izkušenj s kolegi in tako naprej in tudi neke podpore na Generalnem finančnem uradu, kjer mora biti neka stroka, ki lahko v trenutku, ko inšpektor to tudi potrebuje, nudi nek suport oziroma podporo pri tem, da se lahko on suvereno in opolnomočeno odloči v konkretni zadevi in za to seveda tudi prevzame odgovornost. Ker tisto, kar je bilo recimo tudi rečeno, da mu lahko nekdo insinuira, izvaja pritiske in tako naprej, on je dolžan odločati v skladu s svojimi pooblastili. In sem razni vplivi in podobne zadeve, če se on temu pusti in dejansko na tak način tudi odloča, pomeni, da prevzema odgovornost tudi za vse, kar iz tega na koncu slabega izhaja in bi se moglo potem odražati tudi v posledicah zanj.

pomeniti. Dragoceno bo tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, kaj o tem misli. V katerih primerih se to uporablja? Tu gre izključno za davčne primere, se pravi, tega v kazenski postopek ne moreš vnesti in tam tega uporabiti, uporabi se lahko izključno v davčnem postopku in imamo tukaj, kot ste tudi sami povedali, da se vam zdi morda to premalo, da je to še ena uradna oseba, ki sprejme odločitev, potem pa predstojnik, to sta, če rečemo, dva podpisana na tem. Ne more nekdo spet samovoljno ravnati. Za kakšne primere gre in zakaj so prekrškovni? Mi imamo recimo določeno blago, recimo zabojnik, v tem zabojniku se recimo nahajajo tobačni listi.

migrantske krize, zaostritve v Ukrajini, se pravi, tudi okrepitve nadzorov na mejah je seveda vedno bolj aktualno to, da se določene trošarinske proizvode proizvaja na ozemlju Republike Slovenije, po možnosti na črno. Tu je ta zadeva, da ko se pogovarjamo o teh tobačnih listih, dokler so to tobačni listi, to ni trošarinsko blago. Šele ko se predelajo v artikle, ki so namenjeni uživanju, se pravi, v tobačne izdelke in so to cigareti, lahko je to nek drobno rezan tobak in tako naprej, takrat to postane trošarinsko blago. Takrat postane to tudi poseben, lahko rečemo, nek tip državnega monopola, ki ima potem tudi druge načine spremljanja, je tudi bližje kazenskemu pregonu in tako naprej in se takrat oni vklopijo. V tej vmesni fazi je pa za Finančno upravo dosti pomembno, da če nekdo pove, da je nek zabojnik, se pravi tobačnih listov, namenjen izven Slovenije in v te namene tudi predloži dokumentacijo, da lahko oni v takem primeru, če se res izrazi nek resen dvom glede tega in se izpolnijo tisti predpogoji, da lahko takemu blagu sledijo, da mu potem tudi sledijo in ugotovijo, ali je zapustil ozemlje Republike Slovenije in je s tem zadeva zaključena ali pa je ostal na ozemlju Republike Slovenije, kar pa potem kaže na to, da bo verjetno uporabljen v neke druge namene,kot je bilo [zapisano] na listinah, namenjenih prevozu v drugo državo članico oziroma izvozu. da gre tu za neke posebej zahtevne primere. To pooblastilo se bo oziroma se lahko uporablja zgolj v izjemno ozkih namenih in kot rečeno izključno v davčne

tudi s strani Poslanske skupine Socialnih demokratov. Glede stroškov te opreme. Kot smo mi dobili informacije iz Finančne uprave, gre to v okvir tega, kar že zdaj delajo, se pravi v teh proračunskih postavkah, če se tako izrazim, naj ne bi šlo za neko pretirano drago opremo. Napredek tehnologije je k temu seveda pripomogel, da ima dejansko že vsak zelo poceni telefon, ki ga dobite, takšno tehnologijo. V tem primeru gre pa za neke take posebne nalepke, ki imajo enoznačni namen, in to je dejansko sporočanje svoje lokacije. Mislim, Mislim, da je bila večina stvari že odgovorjenih. Aha, še podatek. še podatek. Prej je bilo rečeno, da je zelo veliko zadev, odločitev inšpektorjev potem zavrnjenih oziroma da je ugotovljena nezakonitost, kar je nekoliko neroden izraz za to, ampak Upravno sodišče v treh v treh četrtinah primerov ugotovi, da je vse tako, kot mora biti. V primeru Vrhovnega sodišča je pa odstotek tistih zadev, ki se končajo v korist

do vrha, če se tako izrazim. Tako da tega je pri vsej količini in številu vseh teh postopkov relativno malo.

odločil v vsakem izmed teh postopkov. Če se bo pa ugotovilo, da je treba urediti še kakšne druge stvari, da bi to bilo boljše, bomo k temu pristopili. Nenazadnje tudi v okviru prenove davčnega kateremu se bo zdaj pristopilo, je predvideno, da ko bodo te razprave, posvetovanja in tako naprej opravljene, tudi določeni vhodni podatki, ki jih bomo dobili, bo možno ugotoviti, katere zadeve niso v redu, kaj je treba še popraviti. Ampak v tem konkretnem primeru je naša ocena, da tako, kot so bile nazadnje narejene spremembe, niso primerne. Sicer so morda z nekega stereotipnega pogleda na delovanje inšpektorjev všečne, pa vendar v praksi neizvedljive, v nekaterih primerih mestoma lahko tudi škodljive. Tako bo tu res treba z neko tresočo roko, kot se temu reče, pristopiti in paziti, da Finančna uprava ne samo, da ostane, kot je, ampak bolj v smislu, da se lahko izboljša, brez da bi bila kadarkoli podvržena potencialnim vplivom politike,

Finančna uprava izjemno široka pooblastila in zaupanje v Finančno upravo je eden izmed temeljev, ki pripomorejo k davčni kulturi v tej državi. Kot rečeno, glede na to, da je menda to sklepni nagovor, rešitve, ki so bile predstavljene, se pravi, določene zadeve se vračajo v prejšnje stanje, morda malo drugače, pa vendar. Kar se tiče imenovanja direktorjev finančnih uradov, za katere smo rekli, da gre za javne uslužbence na vodstvenih položajih,ki nimajo teh mitskih zmožnosti oziroma pooblastil, ki se jim pripisujejo, da naj bi bili to menedžerji, bomo videli, ali bo možno v prihodnje to na tak način zapeljati.

in s podporo strokovnih služb na Finančni upravi zato, da se lahko čim prej in dobro odloči. In kar se tiče potem tudi ukrepa v zvezi s položajem inšpektorjev glede dodelitve postopkov, glede odvzemov pooblastil in tako naprej, da se vrnemo nazaj na sistemsko ureditev, ki vendarle ima tiste kavtele, ki jih potrebuje. Je pa res, da potrebuje na drugi strani tudi aktivnost predstojnika, da pride potem na koncu do epiloga. Druge zadeve,

glede namenske uporabe označenih energentov za kmetijstvo, gozdarstvo in seveda čebelarstvo. Upam, da boste predlog v tej fazi podprli, da ga potem še v naslednjih fazah, kot se tudi sami v nekaterih primerih predlagali, skupaj dodelamo. Hvala.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 Ne. Ugotavljam, da interesa za razpravo ni več, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v četrtek, 27. oktobra 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 3. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Pa še obvestilo, preden odidete. Obveščam vas, da se bo seja Odbora za zdravstvo začela danes ob 16. uri. Hvala lepa. Lep dan še naprej! Hvala